zatorej zaključujem razpravo. In prehajamo na odločanje o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Odločamo o naslednjem predlogu

Če lahko nadaljujem, odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Razpiše se posvetovalni referendum o Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Želi kdo obrazložiti glas? Ne. Prehajamo na glasovanje.

Smo pripravljeni za nadaljevanje? Hvala lepa. Predlog priporočila je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja, kolegu Andreju Hoiviku. Izvolite. Spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani predstavniki Vlade, državljani in državljanke! Več kot 630 tisoč gospodinjstev, ki plačujete trenutno še 12,75 evra mesečnega obveznega RTV prispevka, lep pozdrav! Volivci in volivke ste na referendumu novembra 2022, torej minevata natanko dve leti, podprli novelo Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Ta je bil posledica obljubljene depolitizacije javnega zavoda po nastopu Vlade doktorja Roberta Goloba, ki se je z vsemi silami zavzela za poseg v uredniško politiko javnega zavoda pod pretvezo čiščenja janšizma in zato poleti 2022 ekspresno, po nujnem postopku potrdila novelo Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Kaj so bili argumenti, ki so prepričali volivce na referendumu? Vodilni iz vladne koalicije Golobove Vlade so jih takrat na volišča vabili s sledečimi argumenti (citiram): "Tako bomo končno osvobodili RTV kadrov stranke SDS. Če izgubimo, bo RTV uničen, v domovih za starejše bo kaos." To je izjavil predsednik Vlade. Za to, da RTV postane javni servis brez politike in bo res servis v rokah ljudi in novinarjev ter urednikov, to je temelj demokratične družbe, je takrat dejala ministrica, podpredsednica Vlade Tanja Fajon. Kakšni pa so bili odzivi vladajočih po referendumu? Predsednik Vlade doktor Golob je dejal (citiram): "Spremembe na RTV ne bo čez noč. Pričakujem, da bomo čez dva meseca zopet imeli javno RTV, ki so jo volivci danes osvobodili politike, in bodo novinarji in ostali zaposleni lahko opravljali svoje poslanstvo transparentnega in objektivnega informiranja javnosti." (Konec navedka.) Predsednica Državnega zbora je dejala, da so veseli, ker bodo javno RTV rešili strankarskega političnega primeža, v katerem se je znašla. Natanko leto dni po tem referendumu je predsednik Vlade doktor Robert Golob v TV Odmevih voditeljico in novinarko Tanjo Starič ponovno spomnil na skupni cilj (citiram): "In če kdo ve, veste to vi. Tudi na RTV smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo očistili janšizma. In jaz vem, da vi natančno veste, kaj to pomeni." (Konec navedka.) Gospa Tanja Starič je samo skomignila z rameni. Kakšno pa je danes, skoraj natanko dve leti po omenjenem referendumu, stanje na našem največjem nacionalnem mediju, ki ga obvezno financiramo vsi davkoplačevalci? Kot prvo, sploh še ne vemo, ali je omenjeni zakon ustaven ali protiustaven. Več vodilnih na RTV Slovenija s prvopodpisanim predsednikom takratnega programskega sveta Petrom Gregorčičem je namreč na Ustavno sodišče Republike Slovenije 28. decembra leta 2022 vložilo pobudo za oceno ustavnosti več členov zakona. Spoštovani, danes mineva 701. dan od 28. decembra 2022. V času odločanja Ustavnega sodišča o sporni noveli smo bili priče še eni kontroverznosti. Ustavno sodišče Republike Slovenije je nepričakovano obiskala evropska komisarka Vera Joureva in se sestala s takratnim predsednikom sodišča doktorjem Matejem Accettom, kar so mnogi videli in razumeli kot pritisk na neodvisno delo sodišča. Še vedno tudi ni razkrita celotna vsebina pogovora med predsednikom Ustavnega sodišča in evropsko komisarko. Spomnimo še, da je podpredsednica Evropske komisije javno podprla Zakon o RTV, ker naj bi ta predstavlja pomemben korak za 46. Maja 2023 je Ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje novele zakona, o vsebini pa do danes še vedno ni odločilo. Tako je junija 2023 lahko začel delovati novi, tako imenovani depolitizirani svet RTV Slovenija in uprava zavoda. Za predsednika sveta je bil izvoljen gospod Goran Forbici, prej predsednik nevladnega sektorja. Za tem je sledila čistka na vodilnih mestih in šikaniranje vseh zaposlenih, ki so v času vlade Janeza Janše prišli do zaposlitve na javnem zavodu oziroma do vidnih položajev. Kljub aktivnemu delu pri čiščenju janšistov se je kmalu izkazalo, da je novo vodstvo nesposobno in očitno ni v harmoniji s svetom RTV Slovenija. Decembra 2023 je tako odstopil član uprave RTV Slovenija Simon Kardum, sledilo je še več odstopov, med drugim tudi predsednik uprave Zvezdan Martič, ki zdaj vodi Intervju in člana uprave Andreja Trčka. Nekaj časa smo se zato davkoplačevalci upravičeno spraševali, ali sploh imamo delujoče vodstvo RTV Slovenija. Nova predsednica uprave je septembra postala dotedanja vršilka dolžnosti na tej funkciji, gospa Natalija Gorščak. Nesposobnost vodstva RTS RTV Slovenija se je pokazala tudi skozi finančno neupravljanje javnega zavoda. Tako je morala vlada poseči in pomagati zavodu z dokapitalizacijo. sklepom je decembra 2023 prerazporedila 5 milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru RTV. Še 10 milijonov evrov pa jim je letos aprila namenila sklepom vlade. Do danes nismo seznanjeni ali je teh skupno 15 milijonov evrov resnično porabljenih za namene izvajanja omenjenih programov narodnih skupnosti. A to ni bilo dovolj za vladajoče in za vodstvo RTV Slovenija. Po sestanku z vodstvom RTV Slovenija konec avgusta letos je vlada soglasno potrdila odlok o maksimalnem deset odstotnem zvišanju RTV prispevka. To pomeni, da se bo višina RTV prispevka s 1. januarjem prihodnjega leta iz sedanjih 12,75 evra, dvignila na 14,02 evra. Čeprav so bili do tega ukrepa zadržani na ministrstvu za finance pod vodstvom ministra gospoda Boštjančiča, so na seji vlade za dvig RTV prispevka, torej, kot rečeno, glasovali vsi ministri in ministrice Golobove vlade. Zadnji primer, ki kaže na izrazito političen prevzem RTV Slovenija in prevlado enoumja na tem javnem servisu, pa je prepoved intervjuja še pred samim snemanjem. Polona Fijavž, odgovorna urednica informativnega programa, je namreč prepovedala intervju z Uršo Cankar Soares, koordinatorico Pohoda za življenje, rekoč, da ni primerna za žanr intervjuja. Še več, voditelj oddaje gospod doktor Jože Možina je povedal, da je odgovorna urednica celo dejala, da intervjuja ne bo dovolila, ker da ima gospa Cankar Soaroseva stališče, ki so v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Sprašujemo se lahko upravičeno, ali gospa Fijavž sploh pozna 39. člen Ustave, ki vsakomur v Republiki Sloveniji zagotavlja svobodo izražanja. V zadnjem času pa odmeva tudi zelo pristransko in politično motivirano poročanje v osrednjih informativnih oddajah glede najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov. Tako je na primer znan novinar RTV Slovenija v informativni oddaji Dogodki in odmevi v sredo 6. novembra prepričljivo zmago ameriškega republikanskega kandidata, gospoda Donalda Trumpa na ameriških volitvah opisal z naslednjimi besedami, citiram: "Trump je pokazal rdeč karton ameriški liberalni demokraciji, sam se je povzpel na vrh, nihče mu ne more nič. V rokah drži praktično vse vzvode oblasti, z vrhovnim sodiščem v red. Z drugim Trumpovim prihodom sicer ne bo konca sveta." Dodal je še: "Tako se bo tudi Slovenija znašla pred zoprno izbiro, ali naj začne pospešeno varčevati za orožje ali naj iz Nata preprosto izstopi." Konec navedka. Takšna dejanja, ki sem jih sedaj naštel, zagotovo niso v skladu z Zakonom o medijih, z Zakonom o RTV Slovenija, s statutom RTV Slovenija, poklicnimi merili in programskimi standardi.

Pod depolitiziranim vodstvom RTV Slovenija se tako dogaja najnižja gledanost osrednjih informativnih oddaj TV Dnevnika in TV Odmevov v zadnjih 60 letih. Pa malo še o financah. Včeraj je Slovenska tiskovna agencija poročala, da so celotni prihodki RTV v prvih desetih mesecih letošnjega leta znašali 122,43 milijona evrov, celotni odhodki pa 122,7 milijona evrov. Tako so bili odhodki večji od prihodkov za približno 270 tisoč evrov. Zavezancev za plačilo je bilo oktobra malenkost več kot 638 tisoč, kar je približno toliko kot konec leta 2023. Pri odhodkih pa je največji delež odpadel na stroške dela redno zaposlenih, in sicer je znašal slabih 61 odstotka. To, spoštovani, predstavlja 74,48 milijona evrov, kar je za 1,8 milijona evrov več od prilagojenega načrta. To pomeni, da je približno 2 tisoč 500 zaposlenih povprečna bruto bruto plača 3 tisoč 640 evrov na zaposlenega. Povprečna bruto bruto plača. Naj ob tem še enkrat spomnim, da ne gre za neko nepomembno ustanovo, ampak je RTV Slovenija javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki se financira iz prispevka vseh državljanov. Opravljal naj bi javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, ki je določena z zakonom o RTV, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter druge dejavnosti v skladu z zakonom in statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev. Zato smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pripravili naslednja priporočila v zvezi z delovanjem javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija. Prvič: Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da pozove vodstvo RTV Slovenija, da prepreči in ustavi cenzuro na RTV Slovenija. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da pozove vodstvo RTV Slovenija, da nemudoma preneha s kršitvami 5. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki določa, da morajo novinarji in odgovorni uredniki pri svojem delu spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij ter načelo politične uravnoteženosti in svetovnonazorskega pluralizma. Tretjič: Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da pozove vodstvo RTV Slovenija, da ustrezno zaščiti avtonomijo novinarskega dela in po enakih kriterijih obravnava vse zaposlene novinarje na javnem zavodu RTV Slovenija ter deluje v skladu z zakonsko določenimi pooblastili. Četrtič: Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi, da na Računsko sodišče Republike Slovenije poda poziv, da v skladu s svojimi pristojnostmi preveri in odboru predloži poročilo, ali so se proračunska sredstva v višini 15 milijonov evrov za leto 2023 in 2024 namensko porabila za izvajanje programa narodnih manjšin. In še peti predlog priporočila, pravzaprav najpomembnejši: Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, da v skladu s svojimi pristojnostmi v najkrajšem možnem času odloči o pobudi za oceno ustavnosti členov Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Žal so bila naša priporočila na matičnem delovnem telesu v torek glasovi koalicije zavržena, uničena, torej glasovali ste proti tem priporočilom, spoštovana koalicija. Ampak ta priporočila so bila priporočila -politični akt zagotovo. Ko pa govorimo o veljavnem Zakonu o RTV Slovenija, ki je pravni akt,

Zato se v naši poslanski skupini sprašujemo, ali bo sploh ustavno oziroma protiustavno s 1. 1. 2025 poviševati RTV prispevek v povprečju 15 evrov na leto za več kot 340, pardon, 640000 gospodinjstev, ki predstavljajo velik del naših državljanov in državljank Republike Slovenije? Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog priporočila je na 30. nujni seji 26. novembra 2024 kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo članici, kolegici Andreji Rarjbenšu. Izvolite. Torej, Odbor za kulturo je na 30. nujni seji obravnaval predlog priporočila v zvezi z delovanjem javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja, ki je pojasnil razloge za sklic izredne seje Državnega zbora in predstavil ključne vsebinske poudarke predloga priporočila, sta tako predstavnica Zakonodajno-pravne službe kot državni sekretar Ministrstva za kulturo povzela bistvene pripombe iz njihovih pisnih mnenj. Stališča do obravnavanja materije so predstavili tudi drugi vabljeni na sejo. Predstavnica Uprave RTV, pardon, predsednica Uprave RTV Slovenija je med drugim pojasnila, da so podatki o gledanosti programov relativnega pomena in da je zaznati padec gledanosti / nerazumljivo/ televizije tudi po svetu. Predsednik Sveta RTV Slovenija je pojasnil, da imajo na RTV Slovenija veliko poslovnih in programskih izzivov, vendar je ustvarjalcem programov uspelo zaustaviti padec gledanosti, poslušanosti in branosti. Predstavnica Računskega sodišča je med drugim pojasnila, da pri določanju programa revizij morajo obravnavati vsaj pet predlogov iz Državnega zbora, od katerih morata biti najmanj dva predloga opozicijskih poslancev in najmanj dva predloga delovnih teles Državnega zbora. Če bi delovno telo sprejelo takšno priporočilo, bi ga Računsko sodišče tudi obravnavalo. Predstavnik Zveze organizacij civilne družbe Slovenije pa je izpostavil, da jih skrbi vključevanje in celovito obveščanje sploh pri vsebinah na spletnih straneh. V zvezi s pristranskim posegom urednice na RTV Slovenija so poslali javno pismo predsednici republike, vodstvu RTV Slovenija, Varuhu človekovih pravic ter Varuhu pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija. V razpravi so v Poslanski skupini Svoboda pojasnili, da gre pri obravnavani temi za zlorabo Državnega zbora z namenom politizacije javnega servisa RTV Slovenija. Neprimerno je, da se državni zbor ukvarja s posameznimi programi in oddajami, saj to ni v pristojnosti Državnega zbora. S takšnimi sejami, da lahko poslanci operirajo s posameznimi imeni javnih uslužbencev in zaposlenih v RTV Slovenija, se ustvarjajo presedani v Državnem zboru. V pristojnosti Državnega zbora pa lahko poteka razprava o financiranju RTV Slovenija, ampak predlog priporočila v nobeni točki tega niti ne omenja. Razpravljavci poslanskih skupin opozicije so poudarili, da je treba RTV Slovenija prestrukturirati in modernizirati, zato so pred časom predlagali, da se del dohodnine za donacijo sedanjega 1 odstotka zviša na 3 odstotke, kar bi zagotovilo zadostno višino sredstev za financiranje medijev in nevladnih organizacij, ljudje pa bi izbrali tiste vsebine, ki jih želijo gledati. Glede izbire gostov v Oddaji Intervju se jim je zdelo neprimerno, da se koordinatorici Pohoda za življenja prepove gostovanje v oddaji. Izpostavili so, da je uredniško odločitev treba spoštovati, vendar je tudi treba opozoriti tudi, da so nekoč bili programi RTV Slovenija bolj gledljivi, teme so bile širše, gledanost pa zato višja.

Po zaključeni razpravi je odbor glasoval o vseh točkah predloga priporočil skupaj in jih ni sprejel. S tem je bila v skladu z razlago Komisije za Poslovnik, obravnava predloga priporočila na matičnem delovnem telesu končana. Hvala lepa. Najlepša hvala. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predstavniku, za obrazložitev mnenja, dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer magistru Marku Rusjanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za kulturo. Izvoli, Marko. Hvala za besedo. Spoštovane in spoštovani! Vlada Republike Slovenije v zvezi s 1., 2. in 3. točko priporočil odgovarja, da so priporočila v nasprotju z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija, ki določa, da je ustanovitelj javnega zavoda, torej država, dolžan zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija in zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe. Vsakršno arbitrarno presojanje političnih organov o vsebinskih zadevah, ki izhajajo iz novinarskega in uredniškega neodvisnega dela, bi pomenilo nedopusten političen pritisk. Predlog priporočila je tudi v nasprotju z evropskim pravnim redom in ugotovitvami o stanju medijev, letnih poročil Evropske komisije o vladavini prava, v skladu s katerimi države članice spoštujejo uredniško svobodo in neodvisnost medijev ter ne posegajo v uredniško politiko in odločitve. Za zaščito neodvisnosti novinarskega uredniškega odločanja je zakonsko postavljen visok standard. 16. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija tako določa, da denimo svet RTV ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezana z objavo delov programa. Svet vodi razpravo o objavljenih delih programa le na podlagi poročil varuha, ki vključuje odziv odgovornih urednikov in avtorjev. V zvezi s 3. točko priporočila Vlada Republike Slovenije dodatno opozarja, da je pristojnost ugotavljanja morebitnih kršitev, ki bi izhajale iz delovnopravnih razmerij in spoštovanja zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev, v pristojnosti inšpekcijskih organov, na katere pa Vlada Republike Slovenije ne sme vplivati. V zvezi s 4. točko priporočil Vlade Republike Slovenije odgovarja, da podlaga za račun…, za proračunsko financiranje izhaja iz drugega odstavka 30. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, v skladu s katerim se iz državnega proračuna financira del narodnostnih programov v deležu, ki se ne financira iz prispevka, del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za izseljence in zdomce oziroma za Slovence po svetu ter za tujo javnost v deležu, ki se ne financirajo iz prispevka, posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno izobraževalnega pomena ter posamezni projekti digitalizacije tehnološke opreme in arhivov, ki jih predlagajo pristojna ministrstva, v delih, ki se ne financirajo iz prispevka. Izplačila so bila ustrezno preverjena s strani neposrednega proračunskega uporabnika. zvezi s 5. točko priporočil Vlada Republike Slovenije odgovarja, da je priporočilo v nasprotju z drugim odstavkom 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču, ki določa, da je Ustavno sodišče v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ. Poziv Državnega zbora Republike Slovenije oziroma Vlada Republike Slovenije Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, da v najkrajšem možnem času odloči o Pobudi za oceno ustavnosti Zakona Radioteleviziji Slovenija, bi predstavljal nedopusten pritisk na samostojnost in neodvisnost Ustavnega sodišča Republike Slovenije kot najvišjega organa sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, s čimer bi bilo kršeno tudi ustavno načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. Razprava, kot smo bili lahko priča s strani poslank in poslancev opozicije na torkovi izredni seji Odbora za kulturo, kaže na temeljno nerazumevanje in nepoznavanje delovanja javnih medijev. Opozicija vsakič znova potrjuje, da ne razume vloge javnega medija. Neprimerna in nedostojna razprava o formatih oddaj, o urednikih in novinarjih, gostih na programu Radiotelevizije, predvsem pa odkrito napadanje javnih medijev. Spomnimo se na dogajanje s Slovensko tiskovno agencijo pod časom vlade Janeza Janše, si lahko razlagamo samo na en način: opozicija počne točno tisto, kar bo danes očitala koaliciji, in sicer politizira javne medije. Gospe in gospodje, Radiotelevizija ima odgovorne urednike in tudi to nismo ne vladni funkcionarji, ne poslanci in poslanke Državnega zbora. Hvala.

Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Predlagatelj priporočil navaja, da so volivci pred dvema letoma na referendumu podprli novelo Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki je sledila načelu o depolitizaciji javnega zavoda. To povsem drži. V isti sapi pa z vlaganjem priporočil predlagatelj, Javni zavod RTV Slovenija, ponovno daje v obravnavo političnim strukturam zobe politiki, češ da Ustavno sodišče še ni odločilo, ali je novela ustavna. Zgodili so se odstopi nekaterih članov uprave RTV, zvišanje mesečnega prispevka, obisk evropske komisarke Vere Jourove, namigujejo celo na šikaniranja zaposlenih in cenzuro v programskih vsebinah. In vse to z vidika snovalca priporočil kaže na političen prevzem RTV Slovenija. Priporočilo je političen akt, ki ne more ustvarjati pravnih učinkov in za katerega Zakonodajno-pravna služba dvomi, ali je sploh ustrezno, da Državni zbor svoj poziv preko priporočila Vladi namenja vodstvu RTV Slovenija. V skladu z veljavno zakonodajo Vlada tovrstnih pooblastil nima. Ravno tako pravna ureditev Državnemu zboru in Vladi preprečuje, da bi nadzirala in ocenjevala raven avtonomije posameznega medija, novinarjev ali urednikov ali da bi se izrekala do posameznih primerov. Pač pa pristojnost Državnega zbora in Vlade je, da se zagotovi programska, organizacijska in finančna samostojnost javnih medijev. Računsko sodišče Republike Slovenije samostojno odloča katere revizije bo izvedlo, pri čemer mora obravnavati tudi predloge poslancev, delovnih teles državnega zbora, vlade, ministrstev in lokalnih skupnosti; predlog za revizijo bi tako lahko predal tudi vsak posamezen poslanec. Priporočanje Ustavnemu sodišču s strani Državnega zbora ni ustrezno in ni primerno. Na ministrstvu za kulturo opozarjajo, da je vsako arbitrarno presojanje o vsebinskih zadevah, ki izhajajo iz novinarskega ali uredniškega uredniškega neodvisnega dela, nedopustno. Vsebina predloga priporočil je tudi v nasprotju z evropskim pravnim redom in ugotovitvami iz priporočil Evropske komisije o vladavini prava, v skladu s katerimi države članice EU spoštujejo uredniško svobodo in neodvisnost medijev. Ugotavljanje morebitnih kršitev iz delovnopravne zakonodaje, ki zadeva očitek o šikaniranju zaposlenih, je v pristojnosti inšpekcijskih organov. Toliko glede prvih treh priporočil. Naj še izpostavim, da je podlaga za proračunsko financiranje Javnega zavoda RTV Slovenija drugi odstavek 30. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija; toliko glede četrtega predloga priporočila. Peta točka predloga priporočila je v nasprotju z zakonodajo, in sicer z drugim odstavkom 1. člena Zakona o ustavnem sodišču, ki določa, da je Ustavno sodišče v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen državni organ. Priporočila, ki so pred nami, so v resnici poskus zlorabe Državnega zbora in državnih organov za ponovno politizacijo javnega zavoda RTV. Posamezni programi, programske vsebine in oddaje, uredniško delo in delo novinarjev RTV niso predmet kakršnegakoli nadzora, kontrole ali vmešavanja političnih in odločevalskih struktur. Sploh pa svetovni pluralizem, s katerim radi operirate, ni razlog za možnost gostovanja v oddaji Intervju ali v katerikoli oddaji na RTV. Po tem, ko je bila politika z zakonom in referendumom izvzeta iz javnega zavoda RTV Slovenija, po tem, ko se je politika že poslovila, hoče zdaj izza ovinka in skozi zadnja vrata znova širiti svoje lovke.

ključnih javnih institucij, vključno z Radiotelevizijo Slovenija, ki ni le medij, ampak je osrednja nacionalna ustanova, ki opravlja ključno javno službo na področju informiranja, kulture, izobraževanja, in demokratičnega dialoga. To institucijo razumemo kot temelj demokratične družbe, saj omogoča pluralno razpravo in enakovredno zastopanost vseh državljanov. Žal pa je v preteklosti prav ta zavod postal predmet političnih manipulacij in poskusov obvladovanja in žal določen del politikov še vedno ne razume, da RTV ni državni, temveč nacionalni javni medij, medij, ki služi ljudem in ne oblasti. Odzivna priporočila Vladi v zvezi s stanjem na RTV, ki so jih predlagali v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, bi lahko ponovno zapadli v retoriko polemiziranja in politiziranja javnega medija. Lahko bi obudili spomin na čase, ko so v svetu Radiotelevizije sedeli člani imenovani s strani vladajočih poslancev, čase, ko so direktorska mesta zasedali vladni komunikatorji. V Svobodi, smo takoj na začetku mandata pokazali, da imamo do RTV popolnoma drugačen odnos, in spremembe zakona o RTV Slovenija, ki ste jih tudi, spoštovane državljanke in državljani potrdili na referendumu, niso bile namenjene političnemu obračunavanju ali favoriziranju katerekoli strani. Novela je imela en sam cilj: "Vzpostaviti sistem, ki zagotavlja bolj neodvisno in transparentno upravljanje zavoda." Naše vrednote ostajajo odtlej jasne: RTV je in mora ostati medij vseh državljank in državljanov, ne glede na njihove politične, kulturne ali nazorske preference. To pomeni spoštovanje neodvisnosti novinarskega in uredniškega dela, zagotovitev stabilnega financiranja ter zavračanje vsakršnega vmešavanja v vsebinske odločitve urednikov v novinarsko delo ali v odločitve v zvezi s kadrovanji, programskimi ali finančnimi načrti. Že Zakonodajno-pravna služba se je vprašala, kaj je smisel opozicijskih priporočil vladi, ki po novem zakonu sploh ne sme posegati v strukture RTV Slovenija. Priporočila v Svobodi vidimo kot poskus opozicije, da ponovno politizira strokovne odločitve znotraj medijske hiše in poskuša celo nedopustno pritiskati na Ustavno sodišče, naj čim hitreje razsodi o določbah tega novega zakona. V Svobodi spoštujemo neodvisnost sodstva kot tretje veje oblasti, zato tovrstnih pozivov seveda ne odobravamo in menimo, da ne sodijo v Državni zbor. Radiotelevizija Slovenija je absolutno prepomembna ustanova, da bi dovolili, da postane talec političnih obračunavanj. Njen uspeh je odvisen od zaupanja javnosti, kar lahko dosežemo le z zagotavljanjem njene neodvisnosti in profesionalnosti. Naša politika do Radiotelevizije Slovenija je politika zaupanja in podpore ne pa politika nadzora ali podrejanja. Zato v Poslanski skupini Svoboda seveda nismo podprli predloga priporočil in tudi vztrajamo na stališču, da mora javni servis služiti državljankam in državljanom

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. V Poslanski skupini SDS smo zahtevali sklic izredne seje s predlogom priporočil v zvezi z delovanjem javnega zavoda javnega zavoda RTV Slovenija. Predsednik Vlade doktor Robert Golob je v Odmevih voditeljici in novinarki Tanji Starič dejal kaj je skupni cilj vlade in izbrancev na RTV. Citiram: "In če kdo ve, veste to vi, tudi na RTV smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo čistili janšizma. In jaz vem, da vi natančno veste kaj to pomeni." - konec citata. V normalni državi bi taka grožnja drugače mislečim na RTV sprožila val ogorčenja in zahtevo po odstopu predsednika Vlade. V Sloveniji seveda ne, ker so večinski mediji pomagali ustoličiti to vlado in jo podpirajo do bridkega konca, čeprav se vsak dan bolj zavedajo, prirejeno po slovenskem pisatelju, citiram: "Da nam je vsem v pogubo, saj nam razpada večina sistemov v državi. Tudi na nek način RTV, saj se po tako imenovani dejanšizaciji RTV sooča z velikimi problemi. Junija 2023 sta začela na podlagi novega zakona delovati novi svet RTV Slovenija in uprava zavoda. Spremljali smo lahko čistko na vodilnih mestih in šikaniranja tistih redkih zaposlenih, od 2 tisoč le dobrih deset, ki so v času Vlade Janeza Janše napredovali ali prišli na RTV. Spomnimo, da so morali nekateri zaposleni celo na urgenco UKC Ljubljana. Številni sodelavci so dobili odločbe za čakanje na delo in prepoved dostopa na delovno mesto. Novo vodstvo RTV Slovenija se je še posebej zneslo nad novinarji ukinjene oddaje Panorama, ki je sicer v tistem času edina beležila naraščanje gledanosti. Najprej jim je vročilo odpovedi delovnega razmerja, v podpis pa ponudilo nove pogodbe znižala za deset plačilnih razredov. Kmalu se je izkazalo, da je novo vodstvo nesposobno in očitno ni v harmoniji s svetom RTV Slovenija. Decembra 2023 je tako odstopil član uprave RTV Slovenija Simon Kardum, sledil je odstop predsednika uprave Zvezdana Martiča in člana uprave Andreja Trčka. Očitno razpad sistema po tako velikem trudu koalicije, da RTV Slovenija priredi po svoji meri. RTV Slovenija je nekaj mesecev deloval brez vodstva, saj so od štiričlanske uprave odstopili kar trije, med njimi tudi predsednik uprave. Z eno besedo: kaos! Septembra je nova urednica postala dotedanja vršilka dolžnosti predsednice uprave Natalija Gorščak. Ob slabem finančnem stanju je Vlada s sklepom decembra 2023 prerazporedila pet milijonov evrov za sofinanciranje radijskih in televizijskih programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v okviru RTV Slovenija, deset milijonov evrov jim je aprila letos s sklepom Vlade namenila za tekoče leto. Julija letos smo v Poslanski skupini SDS posredovali predlog Računskemu sodišču, naj preveri namensko porabo teh sredstev, je takratni predsednik uprave Zvezdan Martič po prejemu petih milijonov evrov dejal (citiram): "Nismo več v strahu, ali bomo imeli denar za plače." Torej, ali se je denar porabil za programe manjšin ali za plače? Eno od priporočil je poziv Vladi, da poda predlog Računskemu sodišču, da preveri namenskost sredstev. S tem bi zavarovali sredstva, ki jih je Vlada izredno dodelila RTV Slovenija. Pri tem itak vemo, da nima prav srečne roke, da denar leti na vse konce in kraje in je zato tudi dobila že več opominov, tako Računskega sodišča kot drugih pristojnih organov, Urada za finance in podobno. Predstavnica Računskega sodišča je pojasnila, da se leto še ni izteklo, in oni lahko potem odločijo, ali bodo upoštevali to pobudo ali ne. Kot je že bilo rečeno, upoštevati morajo pet pobud iz Državnega zbora, od tega vsaj dve na pobudo opozicije. Upamo, da se bodo v naslednjem letu, torej 2025, ko bodo pripravljali načrt, odločili, da pregledajo delovanje RTV in sprejmejo našo pobudo. Ob tem ostaja odprto še vprašanje, ali je Zakon o RTV, po katerem vse te zadeve tečejo, sploh ustaven. Eno od priporočil je bilo namenjeno Ustavnemu sodišču, ki je sicer res samostojen in neodvisen organ, vendar priporočamo, da v skladu s svojimi pristojnostmi v najkrajšem možnem času odloči o pobudi za oceno ustavnosti členov Zakona o RTV. To ni pritisk, ampak priporočilo, glede na to, da je Ustavno sodišče samo dejalo, da zadevo obravnavajo prednostno in bodo odločili hitro in v najkrajšem času - pozor, to so dejali maja 2023, torej pred letom in pol -, je to res prednostno in hitro odločanje. RTV Slovenija se sooča z najnižjo gledanostjo informativnih oddaj. V opoziciji smo prepričani, da je to tako tudi zato, ker po naši oceni novinarji in uredniki dnevno kršijo 4. in 5. člen Zakona o RTV. 4. člen pravi (citiram): "V programih RTV Slovenija zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah, tako da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije." Naslednja alineja 4. člena pravi, da "RTV zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva. pozornost posveča problematiki in zahtevam otrok ter družin, širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja demokratične družbe. 5. člen zakona pa pravi, da morajo novinarji in novinarke, uredniki in urednice pri svojem delu še posebej prvič spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo, spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma, spoštovati načelo ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rastne, narodne ali druge oblike nestrpnosti. Morajo zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost tako, da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj. Vse to se na RTV dnevno krši tudi s cenzuro, na primer prepovedjo intervjuja z voditeljico Pohodov za življenje Urško Cankar Soares, na kar so se z ogorčenjem odzvale različne nevladne organizacije in združenja. Tudi to je eno od priporočil, ki jih je koalicija na Odboru za kulturo zavrnila. Citiram: Vladi Republike Slovenije priporočamo, da pozove vodstvo RTV Slovenija, da nemudoma preneha s kršitvami 4. in 5. člena zakona o RTV Slovenija, ki določa, da morajo novinarji in odgovorni uredniki pri svojem delu spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij ter načelo politične uravnoteženosti in svetovnonazorskega pluralizma. Za slabo gledanost in cenzuro ter obračunavanje z zaposlenimi, ki vztrajajo na svojih svetovnonazorskih načelih, kar vsakomur v Sloveniji zagotavlja Ustava Republike Slovenije, je Vlada obljubila zvišanje RTV prispevka, čemur v Poslanski skupini SDS odločno nasprotujemo. Obžalujemo, da naša priporočila niso bila sprejeta. Še naprej bomo aktivno spremljali RTV Slovenija in opozarjali na kršenje Zakona o medijih in Zakona o RTV Slovenija. Naslednja ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo Iva Dimic. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, državni sekretar, kolegice in kolegi. Javni zavod RTV je potrebno prestrukturirati in modernizirati skladno z najboljšimi evropskimi praksami. Ohraniti je potrebno visoko raven tehničnega znanja in opremljenosti v studijski in mobilni tehniki, na kar so predstavniki RTV na seji odbora tudi opozorili in izpostavili zastarelo tehniko in pomanjkanje tehničnih kadrov. Novi Sloveniji predlagamo, da se v programsko shemo vključi več neodvisnih produkcij, ki so ustvarjene v domačem ali bodisi v mednarodnem okolju. V Novi Sloveniji menimo, da je RTV Slovenija potrebno nujno prestrukturirati in modernizirati, ne pa samo zahtevati vedno več denarja. Kot ena od rešitev Nova Slovenija predlaga, da bi se del dohodnine za donacije z enega odstotka zvišal na tri, s čimer bi se zagotovilo zadostno višino sredstev za financiranje medijev in nevladnih organizacij, ljudje pa bi nagradili vsebine, ki jih želijo gledati. Če hočemo imeti kvaliteto, je za to zagotovo treba imeti nekaj sredstev, vendar bo treba opraviti tudi notranjo reorganizacijo in povečati učinkovitost, je dejal predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han. Sprašujemo, kje je ta učinkovitos. Glede na zadnje podatke bo učinkovitost še malo počakala. Celotni prihodki Radiotelevizije Slovenija so namreč v prvih desetih mesecih znašali 122,43 milijona evrov, celotni odhodki pa 122,70 milijonov evrov, odhodki so bili tako večji od prihodkov za približno 270 tisoč evrov. Zavod pričakuje, da bodo leto končali s primanjkljajem v višini 2,5 milijona evrov. Pri odhodkih je največji delež odpadel na stroške dela redno zaposlenih, in sicer je znašal 60,7 odstotka. Ta predstavlja 74,48 milijonov evrov, kar je za 1,80 milijona evrov več od prilagojenega načrta. Upamo si trditi, da RTV tudi pod to Vlado in uspešni depolitizaciji nima sreče z vodstvenimi kadri.

Ste slišali o kakšnih težavah na RTV? Odstopili so ključni ljudje, pa ni bilo nobenih člankov in protestov. Nova uprava pod vodstvom Natalije Gorščak za leto 2025 upa, da hujša programska krčenja ne bodo potrebna. Zagotoviti pa tega, ne more. Svoboda tiska ali medijska svoboda je načelo, da je treba komuniciranje in izražanje v različnih medijih, vključno s tiskanimi in elektronskimi mediji, zlasti objavljenimi, obravnavati kot pravico, ki jo je dovoljeno svobodno uveljavljati. Taka svoboda pomeni odsotnost pretiranega vmešavanja države. Ministrica Asta Vrečko je ob Svetovnem dnevu medijev dejala, da neodvisni mediji obstajajo za to, da ljudem prinašajo verodostojna dejstva o tem, kaj se dogaja v družbi, žal pa temu večkrat ni tako. S predlagatelji se tako moramo strinjati, da je nedopustno kar si je privoščila Polona Fijavž, odgovorna urednica Informativnega programa, ko je prepovedala intervju z Uršo Cankar / nerazumljivo/, koordinatorko Pohoda za življenje. Trije dobro organizirani in dobro obiskani pohodi za življenje v Kopru, Mariboru in Ljubljani so septembra in oktobra odmevali v javnem prostoru in vam prinašali sporočilo o spoštovanju človekovega življenja od spočetja dalje o varovanju nerojenih otrok, o pomoči ženskam, ki so se znašle v stiski zaradi nepričakovane nosečnosti. Poročevalsko je RTV Slovenija letošnje pohode za življenje predstavila zelo mimobežno in vedno v poudarjeno nenaklonjenemu kontekstu tako imenovanih / nerazumljivo/, za katere so poskrbeli v omrežju vladne stranke Levica. Še ostrejši poseg pa se je zgodil na ravni uredniškega vodstva TV Slovenija. Očitno smo priča nedopustni in zelo verjetno proti nezakoniti cenzuri, ki prostor javne televizije hermetično zapira za pomemben del javnosti. Dvojna merila pri selekciji gostov v javnem mediju so za nas nesprejemljiva, saj je Televizija Slovenija gostila druge aktiviste leve provenience, zato ne bi smelo biti nobenega razloga, da ne bi bila gosta Urška Cankar / in to na javni televiziji, ki jo vsi plačujemo. In z januarjem 2025 se bo višina RTV prispevka še dvignila, za koga in kakšne vsebine? Odgovor je poznan seveda iz njihovih preteklih dejanj. Nikakor pa ne moremo tudi mimo gledanosti. Reporter je objavil katastrofalno slabe podatke o gledanosti TV Slovenija. Vem, da bo generalno direktorico to močno razjezilo, vendar nam drugačnih podatkov žal do 20 minut nazaj ni posredovala, pa kljub temu je bilo na naslov kulture že ob 9 in 3 minute poslan nov pregled gledanosti. Pa vendarle bom najprej navedla, kaj je bilo zavedeno v Reporterju. Dnevnik je maja 2024 povprečno ogledalo komaj 17,2 tistih, ki so bili takrat pred malimi zasloni. Še slabše je bilo z gledanostjo Odmevov. Informativni program TV Slovenija je poleti zabeležil nov rekordno najnižjo gledanost v zgodovini. Novi podatki kažejo, da je oddaja Dnevnik od 15. julija do 15. avgusta 2024 zabeležila komaj 4,5 odstotno gledanost oziroma 16 odstotkov tistih, ki so bili takrat pred malimi zasloni. Povprečno si je posamezno oddajo ogledalo le še 86000 gledalcev, kar je znatno manj kot v istem obdobju leta 2020, ko si je oddajo ogledalo v povprečju 121000 gledalcev. Kam je padel informativni program TV Slovenija, ki smo mu davkoplačevalci v zadnjih letih namenili milijon evrov? Pove podatek, da je leta 2003 oddajo Dnevnik v povprečju ogledalo več kot 222000 gledalcev, danes le še 55. Še slabše rezultate so zabeležili Odmevi, ki jih slovenski gledalci prav tako zapuščajo, in če pogledamo samo razpredelnico, direktorica je na sami seji odbora dejala, da nimamo pravih podatkov, lahko pogledamo, da Odmevi še vedno beležijo slabšo gledanost trenutno 68 tisoč 600 in seveda, da je Dnevnik v obdobju obdobju september do 25. november 2024 131 tisoč 100 gledalcev, pa vendarle, če pogledamo dve leti nazaj, je bila ta številka 140 tisoč 400. Se dviguje, pa vendarle, ali bo več denarja za RTV prispevek prinesel tudi večjo gledanost? Upamo, da davkoplačevalci ne bomo plačevali vedno več v nedogled za manj vsebin in manjšo gledanost. Naj razume, kdor more, več davkov za manj pravic. Elita pa ima svoje oddaje. Svoje nagrade, dodatke k pokojninam, pa tudi zdravljenje v tujini. Kaj ostane nam? Dvig RTV prispevka zagotovo ne bo privedel k višji gledanosti. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo Jonas Žnidaršič. Izvolite. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana predsedujoča! Javni zavod RTV Slovenija ima kot osrednji medij nacionalnega pomena ključno vlogo pri zagotavljanju obveščenosti, kulturnega razvoja in demokratičnega dialoga v naši družbi. Socialni demokrati smo prepričani, da je neodvisnost in nepristranskost RTV Slovenija temeljna vrednota, ki jo moramo kot družba ščititi in krepiti. S tem se ne zavzemamo zgolj za pravno formalno zaščito institucije, temveč tudi za ohranjanje in krepitev zaupanja javnosti v njeno delovanje. Danes obravnavamo priporočila Poslanske skupine SDS, ki po našem mnenju predstavljajo grožnjo tako neodvisnosti kot nepristranskosti delovanja javnega zavoda. Predlagana priporočila se ne skladajo z zakonodajo in so v nasprotju z osnovnimi načeli delovanja demokratičnih institucij. Poudariti je treba, da imajo javni mediji, kot je RTV Slovenija, svoje naloge in odgovornosti jasno določene v zakonodaji in vsak poskus političnega vmešavanja ali pritiskov na njihovo uredniško politiko je nesprejemljiv. RTV Slovenija je neprecenljiva institucija v slovenskem medijskem prostoru. Kot nacionalni medij ima posebno odgovornost do vseh državljank in državljanov ne glede na njihovo politično, versko, kulturno ali drugo pripadnost. Vloga RTV je večplastna: informira, izobražuje, zabava in spodbuja kulturno ustvarjalnost. Hkrati je javni medij ključen za demokratičen proces. Neodvisno novinarstvo je osnovni predpogoj za svobodo izražanja in pravico javnosti do obveščenosti. Socialni demokrati se zavzemamo za varovanje teh vrednot, saj verjamemo, da so temelj zdrave in odprte demokracije. Vmešavanje v delovanje RTV Slovenija pomeni neposreden napad na svobodo medijev, kar ima lahko dolgoročne posledice za našo družbo. Predlagana priporočila, ki so bila zavrnjena na odboru, po našem mnenju niso skladna z zakonodajo in predstavljajo poskus političnega vplivanja na delovanje javnega zavoda. Poudariti je treba, da je neodvisnost RTV Slovenija zaščitena z zakonodajo, ki izrecno določa, da morajo biti uredniške in poslovne odločitve javnega zavoda neodvisne od političnih pritiskov. Treba se je zavzeti, da bomo nasprotovali vsakemu poskusu političnega vmešavanja v delovanje RTV Slovenija. Zakonodajna in politična moč morata biti uporabljeni za krepitev neodvisnosti javnih institucij, ne pa za njihove zlorabe. Verjamemo, da je ključnega pomena, da Državni zbor vedno sprejme jasno stališče v podporo svobodnemu in neodvisnemu medijskemu prostoru. Namesto političnega poseganja moramo poskrbeti, da ima RTV Slovenija ustrezne pogoje za izvajanje svojega poslanstva, ki vključuje kakovostno informiranje, izobraževanje in spodbujanje kulturnega življenja. Socialni demokrati smo na matičnem odboru nasprotovali predlaganim priporočilom, saj menimo, da so nezakonita, politično motivirana in škodljiva za neodvisnost ter nepristranskost RTV Slovenija.

Hvala lepa. Končali smo predstavitev stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Prvi je k besedi prijavljen

državnega sekretarja kot predstavnikov vladne koalicije. Morda najprej glede programa za narodnosti in teh dodatnih 15 milijonov evrov v dveh letih. Poglejte, mislim, če bi RTV imel nadzorni svet, kot ga je imel do tistega zakona, ki ste ga po nujnem postopku, spoštovana koalicija, sredi poletja sprejeli, potem sploh danes te seje ne bi bilo, ker RTV, pa se lahko strinjamo s prejšnjim zakonom, lahko ne, je deloval po ustavno skladnem zakonu,

ki ga je seveda večina imenovala v Državnem zboru na štiri leta, in še to je bilo zamaknjeno, da ja bi se lahko vladne koalicije zamenjale, in sestavljen je bil - še bolj pomembno - iz nadzornega sveta, kjer je tudi Vlada imenovala svoje predstavnike, kjer je tudi RTV sam imenoval predstavnike, in nadzorni svet je imel glavno funkcijo nadzora porabe financ, financ, torej porabe davkoplačevalskega denarja oziroma večinske porabe obveznega RTV prispevka. In, spoštovani državni sekretar, potem bi točno vedeli, ko bi nadzorni svet bil zaprošen s strani Državnega zbora, če nam lahko posreduje poročilo iz leta 2023 in tudi zdaj se 2024 končuje počasi, kako je bilo namensko porabljenih pet milijonov v letu 2023 in deset milijonov v letu 2024. Tega pa danes ne vemo in niti ne moremo izvedeti, razen če za to zaprosimo Računsko sodišče, ki pa ima po zakonu to pravico in pravzaprav dolžnost preveriti stanje. In to je eno izmed naših priporočil, četrto priporočilo. Naj navedem zdaj zavajanje kolegice doktorice Greif, res je, da drugi odstavek 30. člena RTV določa, kaj se lahko financira tudi z vladno pomočjo, ampak namensko je potem potrebno financirati. Spoštovani, mene pa ne boste prepričali, da so programi narodnih manjšin v prejšnjih letih povprečje desetih let za svoje izvajanje porabile med dva in tri milijone evrov letno, sedaj pa, ko pride Svoboda, ko pride Levica v koalicijo in ko "depolitizira", v narekovajih, RTV, pa potrebujejo v letu 2023 pet milijonov, v letu 2024 pa že kar deset milijonov evrov; torej, trikrat do štirikrat toliko kot prej vsa leta do sedaj. Neverjetno, se vam ne zdi? Dalje, spoštovani gospod Rusjan, dejali ste, po 16. členu zakona svet ne sme posegati v uredniško politiko. Drži? Hvala bogu! Hvala bogu, da ne sme posegati, kajti potem bi po moje direktno cenzurirali vse pričevalce, vse intervjuje doktorja Možine, če bi bilo tako, sem prepričan; hvala bogu, ni tako hudo. Ampak vseeno pa je svet spomnimo se, kako je predsednica republike žrebala tiste srečne kroglice in je še sama dejala, čeprav je sama glasovala za ta zakon na referendumu, kako je to absurd od absurda.

dva svoja predstavnika, jih je že osem in smo že na večini. Smo že na večini sveta in z večino svet dela lahko karkoli, razen res je, da se ne more vmešavati v v delo urednikov oziroma v uredniško politiko, tako informativnih kot drugih programov. In poglejte, mi ne naslavljamo teh priporočil ne na svet, ne na upravo RTV ja, ampak na Vlado, na vas spoštovani. Kajti poglejte, vi ste izgleda edini, spoštovana Vlada, ki sestankujete z RTV, s predsednico Uprave RTV, s predsednikom Sveta RTV in s člani uprave RTV, tukaj doktor Golob, gospod Boštjančič in doktorica Vrečko. Ministra in predsednik Vlade na sestanku konec avgusta letošnjega leta. In na tem sestanku ste najbrž se dogovorili oziroma so se dogovorili, da se

In poglejte, jaz bi razumel, če bi rekli, ja, potrebno je pripraviti, ne vem, programe za šport, to vemo, da rastejo cene povsod, na primer sploh če je nogomet, košarka, odbojka, to so dragi špasi, bi temu rekli po domače. Tukaj se lahko strinjam. Ne razumem pa, kako lahko ta RTV prispevek, ta dvig z odlokom, deset odstotni dvig, opravičujete s tem, ko ima RTV hiša več kot 2050 zaposlenih, približno 2050 je zadnji podatek, lahko me popravite, najbrž ima tudi državni sekretar, kljub depolitizaciji tega zavoda podatke aktualne, in gre za njihove plače v desetih mesecih letošnjega leta, to je pa današnji podatek, iz včeraj pravzaprav, skoraj 75 milijonov evrov večino iz RTV prispevka, kar znese, spoštovani, 3 tisoč 640 evrov bruto bruto povprečno na zaposlenega. Če na hitro izračunamo, pa me bo morda kolega Gladek popravil, ker se spoznam bolj na finance ali pa gospod Lisec, to je približno, reci in piši, med 2500 in 2700 evrov neto. To je spoštovani, skoraj dvakratnik povprečne neto plače v Republiki Sloveniji v letu 2024, dvakratnik, pa to govorimo za več kot 2000 zaposlenih, ki imajo tudi tik nad minimalno plačo in tudi tisti, ki pa dobivajo vrhunske dodatke, ki imajo pa višje plače kot morda celo dva poslanca tukaj skupaj ali pa kot podpredsednica Državnega zbora. sploh ne problematiziram tega. Ampak torej ni problem, da nimamo denarja za program, problem je, ker imamo, ker nimamo denarja za zaposlitve, za plače, torej potrebna reorganizacije tega zavoda. Če moramo dokapitalizirati RTV z desetimi milijoni evrov letno, kar gre iz davkov, potem pa še breme preložiti na upokojence, na mlade, pravzaprav na vsa gospodinjstva, sem prej naštel koliko jih je, več kot 630 tisoč trenutno, ki bodo plačevali s 1. 1. 2025 ne več 12,75 evra, če imajo radio in televizijo, ampak 14,02 evra, da ne naštevam pravnih drugih subjektov, ki morajo plačevati že zdaj več in bodo tudi zdaj deset odstotno plačevali več, govorimo o 20 do 40 evrih mesečnega obveznega RTV prispevka. In mi priporočamo Računskemu sodišču, da preveri, kam je šlo teh 15 milijonov, hkrati pa za ta denar priporočamo Vladi, da naj tako kot je na tem sestanku, pozove RTV Slovenija naj ne krši 5. člena zakona,

Šel sem malo v zgodovino pod vodstvo janšistov, eko…, pod vodstvo janšistov, to je bilo še julija 2022 in ne boste verjeli, spoštovani, kdo je bil gost intervjuja pri gospe, zdaj direktorici televizije, gospe Horvat.

bom povedal spoštovana, če mi boste dopustili. Potem je bil gost oddaje v intervjuju Jaša Jenull, aktivist, član in vidni predstavnik, glasa ljudstva, najbolj prepoznan obraz petkovih protestov, to je bil napovednik gospe Horvat, ko je gostila gospoda Jenulla, deset dni po volitvah leta 2022. Spet, hvala bogu in ima pravico gospod Jenull priti v oddajo in povedati svoje, čeprav je protizakonito, proti vsem pravilom pravne države, protiustavno, takrat tukaj kolesaril dve leti ob petkih, 105-krat je bilo to ali kolikokrat, sploh ne vemo več. Ampak ko pa pride gospa Cankar Soares, ki pa prijavi shod in ima odmevne shode tako v Kopru kot v Mariboru kot v Ljubljani, ne, njo se pa cenzurira. Ona pa ne sme povedati svojega mnenja, ne sme povedati svojega stališča, ker naj bi kršila ali ali naj bi kršila Ustavo Republike Slovenije. Levica celo protestira in celo zahteva od občin, da naj prepovedo te shode za življenje, tako imenovane izhode za življenje. Tukaj pa nastane problem in zato sem, spoštovana podpredsednica, naslovil dva iz sfere LGBT in pouličnega aktivizma, ki imata vso pravico priti na RTV Slovenija in zato trdim in vedno trdim in tudi sam sem rekel prav, zato bom ta priporočila potrdil in sem jih v torek, da ima potem tudi kdo, ki nazorsko drugače gleda na stvari, pravico priti v to oddajo. Nadalje. Zdaj, Levica je govorila o Zakonu o Ustavnem sodišču, da je zapisano v tem zakonu, da je to sodišče neodvisen, samostojen organ, ampak ni vas pa motilo, ko je predsednik Vlade točno tam sedel in pozival večkratno in tukaj in potem v oddajah komercialnih in nacionalnih medijev pričakujem od Ustavnega sodišča, da čim hitreje odloča o Zakonu o RTV. Takrat pa ni bilo pritiska na Ustavno sodišče,

pet glasov za, proti zakonu, nismo vsebinsko odločili, ampak bomo pustili novemu zakonu, da bo začel veljati, in s tem razrešil celotno garnituro vodstva RTV, programski svet, nadzorni svet, direktorja televizije, direktorja radia in generalnega direktorja televizije. Takole, z zakonom. Z zakonom, ck, in to smo mi tudi opozarjali, da je to protiustavno po našem mnenju, in zato izpostavljam prejšnji zakon, tako imenovani Grimsov zakon, če želite, ki je bil ustaven, 17 let je bil ustaven, pa so bili mnogi kritični do njega, tudi mi kdaj v SDS. In imamo zakon, ki pa ne vemo ali je ustaven ali protiustaven, ne vemo še tega, ker je na Ustavnem sodišču in ustavni sodniki so sami dejali, da vsebinsko še niso odločili o njem ali je ustaven ali protiustaven. Hkrati pa medtem ima vlada pogum oziroma vodstvo RTV, da predlaga vladi, desetodstotno zvišanje RTV prispevka, ki temelji na domnevno protiustavnem Zakonu o Radioteleviziji Slovenija. In to bodo plačevali vsa gospodinjstva, bodo plačevala vsa gospodinjstva. Ob tem, da bodo tako ali tako od 1. julija 2025 vsi, torej vsi mi bomo morali dati 1 odstotek za dolgotrajno oskrbo, hkrati bomo morali plačevati obvezni zdravstveni prispevek, ki bo povišan, ne bo več 35, 36 evrov bo več. In še

kolegica, doktorica Greif je dejala v stališču Levice, da je zdaj izvzeta politika in da mi zdaj v SDS širimo lovke in iz ovinka pritiskamo na RTV in da so oni proti kakršnemukoli nadzoru nad RTV. Ja pa bog pomagaj, kdo pa bo potem nadzoroval? Sami sebe boste nadzorovali? Svet nadzoruje sam sebe. Ima finančni odbor, ki mu svetuje, ima upravo, ki itak nič ne more brez soglasja sveta. In glejte, to je enoumje, to je partija po domače. To je partija. Poglejte glasovanja na svetu RTV. Poglejte glasovanja na sejah na sejah Sveta RTV. Večina, morda se kdaj kakšen opogumi in glasuje od večine drugače morebiti glas ali dva drugače, drugače pa vse soglasno. In to je ta depolitizacija, to je ta pluralizem, ki ste ga zagovarjali dve leti nazaj v kampanji. Nadalje, gospod Stojanovič iz Gibanja Svoboda je dejal, da to ni državni, ampak da je to nacionalni medij. neverjetno, ja, nacionalni je takrat, ko plačujemo RTV prispevek obvezni, takrat je nacionalni, ne. Državni pa ni, veste, ne, ne, razen spet takrat, ampak je državni v resnici, ko vlada, država Dokapitalizira 15 milijonov evrov v dveh letih. Lahko je odvzeti Računskemu sodišču 30 odstotkov. 3,8 milijona, lahko je Državnemu svetu odvzeti skoraj pol milijona, ampak zelo lahko, lahkotno je pa dati 15 milijonov evrov v dveh letih RTV Slovenija. Za programe manjšin v narekovajih, ki pravzaprav rabijo do tri milijone letno, torej bi rabili v dveh letih šest milijonov evrov, ampak mi jih damo 15 milijonov evrov. In vsi vemo, da ni šlo to za program narodnih manjšin, kajti potem bi hvalili te pripadniki narodnih manjšin, kako se je program povečal, da spremljajo cele ure podnevi in ponoči program, ker smo dali toliko denarja za te programe. dvorani/ Ja, ni Jezus Kristus, kolegica Rajbenšu, je kar, a Jezus Marija, je kar realno stanje v naši državi. Poglejte, potem pravi Svoboda, da zdaj vlada na RTV politika zaupanja ne pa nadzora, politika zaupanja. Zdaj, ko smo pa depolitizirali RTV, pa zaupajo ljudje temu. Zaupajo RTV na podlagi zakona, ki ga je prva pripravila Mojca Šetinc Pašek, potem ga je posvojila Vlada, torej politika, Levica, Svoboda in SD in ste ga po nujnem postopku, pazite, po nujnem postopku, ki velja za naravne katastrofe, ki velja za vojno stanje, ste ga vložili, preglasovali in je začel potem veljati oziroma ni začel veljati, ker smo šli na referendum novembra. In ves čas se je govorilo o tem zakonu, ves čas, pa je bil še referendum o Zakonu o vladi in referendum o Zakonu o dolgotrajni oskrbi. Ampak na koncu se je vse skoncentriralo na Zakon o RTV, kajti če imate medije, imate vse, imate totalno kontrolo, spoštovana vladna koalicija, imate totalno kontrolo. Potem pa ste v Svobodi še dejali, da je nedopustno pritiskati na Ustavno sodišče. A res? Ko predsednica Državnega zbora pozove doktor doktor Jakliča, naj nemudoma odstopi, to ni pritisk na Ustavno sodišče, ne, to ni pritisk, Potem ugotovi, da je pravzaprav zakon, na katerega se je sklicevala, da ga doktor doktor Jaklič bolj razume kot ona sama in zato ne odstopi, potem pa ga spremeni oziroma ga želi spremeniti. zdaj ZPS mnenje ga raztrga na osmih straneh, to bomo obravnavali drug teden, raztrga ga, zakon, da je protiustaven, da je proti vsem načelom delitve oblasti. Ampak ne, imamo najbolj vrhunsko pravnico, ki je zdaj predsednica Državnega zbora. Ampak tukaj v Svobodi pa nič, nobenega pritiska ni bilo zaznati. In, če grem k Socialnim demokratom. Grožnja neodvisnosti, jasno je vse določeno v zakonodaji, je zaupanje javnosti, neodvisnost, nepristranskost. Pol bi podprli naša priporočila. Prav za te se mi zavzemamo, za neodvisnost,

Je pa res, spoštovana vladna koalicija sedanja, sedanja ga je pa ravno bilo takšno naključje in to je pa zahvala Levici, ki je odrekla podporo takrat Šarčevi vladi, leta 2020, da je ravno 2020 se sestavila vladna koalicija, ki je imenovala par predstavnikov, mislim da, 2008 v programski svet, leta 2022 je pa zopet imenovala predstavnike, mislim, da zopet 2008 v programski svet in to vas je najbolj zbodlo. Pa je bilo treba veliko koalicijskega usklajevanja, pa je bila stranka SMC zraven, pa je bil DeSUS zraven in se je naredil nabor teh svetnikov. Ampak to vas je zmotilo, ker je RTV Slovenija končno po več letih, po več desetletjih morda šla v spoštovanje 5. in 4. člena zakona o RTV, ki definira svetovno nazorski pluralizem, ki definira neodvisnost, ki definira objektivno poročanje in vedno sta dve plati medalje. In to bi RTV, če bi ostal tisti zakon tudi naredil. Toliko za enkrat. Hvala. logiki razmišljanja kolega poslanca Hoivika, sem to jaz, ker sem sama večkrat soočena z njegovimi neprimernimi razpravami na Odboru za kulturo in sem ga tudi že večkrat opozorila, da naj ne omenja in izpostavlja posameznikov. Predlagam tudi vam, da ga sedaj opomnite, da ni bilo primerno, da se osredotoči na nekega posameznika, ki je pač trans spolna oseba, kar je njegova osebna okoliščina, in da ta primer izpostavi za neko neko neprimerljivo primerjavo glede intervjuja. Jaz mislim, da si nihče, noben državljan ne zasluži, da je tako nespoštljivo izpostavljen tukaj v Državnem zboru. Nespoštljivo pa zato, ker pač tistega, česar ne razumejo,

neke duele, ampak to, kar počnete, da izpostavljate osebo iz ranljive družbene skupine z imenom in priimkom tukaj in / nerazumljivo/ ravni podžigate določene strasti. In to, da izpostavljate navsezadnje Jašo Jenulla, ki ima vso državljansko pravico, da protestira, posebej izpostavljate ljudi z imeni in priimki na tak način jaz vam izrekam prvi opomin. Prosim, da v bodoče debatirate in diskutirate na način, ki ne bo pozival na sublimni ravni k raznim strastem, negativnim strastem zoper nekatere sodržavljane in sodržavljanke. Hvala lepa. Sedaj pa predlagatelj, imate kaj razpravo? Izvolite. Ja, ne vem, lahko imate morda repliko, ne vem kaj imate vi? ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Ne, ne bom, kar imam še skoraj 40 minut na voljo. Še enkrat. Glejte, izgleda, da sem bil popolnoma napačno razumljen! Še enkrat, gospod Julijan Koletnik in gospod Jenull imata vso pravico priti na intervju, če sta povabljena, s strani kogarkoli ali je to zdaj gospod Martič, gospa Horvat tudi doktor Možina jih lahko povabi, ampak ne razume pa, kako, gospa Cankar / nerazumljivo/ je povabljena pravzaprav, ampak je cenzurirana preden sploh odpre usta, tega pa ne razumem. Tega pa jaz ne razumem. Ampak ja, zdaj ste sami povedali, gospod Julijan Koletnik, je kaj, ker je trans oseba, je kaj marginalizirana ali kaj? Sam je prišel v ta intervju in povedal svoje mnenje in jaz sem ta intervju pogledal. In tudi gospoda Jenulla sem pogledal, da sem probal razumeti zakaj je 105 petkov protizakonito protestiral proti Janševi vladi. Ja, in zdaj jasno, saj je bil čisto vesel takrat 8. maja, da je 70 odstotkov šlo na volitve - hvala bogu - velik odstotek in da je 410000 ljudi volilo Svobodo, ki pa ni Svoboda, ampak vemo, sem že prej danes povedal kaj je pravzaprav in zato tudi predlagamo razrešitev predsednika. In še enkrat, zagovarjal bom vedno dokler tu stojim in dokler sem poslanec 61. TRAK: (TB) - 15.05 (nadaljevanje) in dokler sem aktiven državljan, da je tako gospod Julijan Koletnik, ki je transfeminist, tako gospod Jenull, ki je najbolj prepoznaven obraz petkovih protestov, in gospa Urša Cankar Soares, ki je koordinatorica pohoda za življenje, da bodo dobrodošli na RTV in Necenzurirani. Hvala. Izvolite kolegica, postopkovno. izrazov, ki izražajo osebne okoliščine. Jaz nisem, jaz ne vem, o gospe Soares nič, jaz ne vem, da je ona, ali je ona transspolna oseba ali je katolik ali je, ne vem, ne zanima me, jaz tega ne bom ob njenem imenu izpostavljala, niti ga nisem vlačila sem v Državni zbor na razpravo, ker se o njej ne želim pogovarjati. Me briga, zakaj se je neka urednica odločila, da z njo ne bo imela intervjuja. Ne pristajam pa na to prakso, da se tukaj v Državnem zboru začenja imenovati ljudi imeni in priimki in se zraven izrekati njihove osebne okoliščine. Kam bomo prišli? PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa, kolegica. Se popolnoma strinjam in to sem poskušala kolegu dopovedati že s prvim opominom in kar nadaljuje, tako, da izrekam drugi opomin in kolega, če hočete zaključiti svojo predlagateljsko vlogo, predlagam, da pazite kaj izjavljate, ker ne bom tolerirala, da ljudi v ranljivi poziciji v tej družbi na tak način, zavržen, izpostavljate v Državnem zboru, ne bom tega tolerirala. Izvolite, postopkovno kolega. Hvala, podpredsednica. In moj postopkovni predlog je, da v tem hramu demokracije ne ravnate tako kot ravna RTV Slovenija, se pravi, da izvaja cenzuro, ampak da dopuščate svobodo govora, ki je z Ustavo zatemeljena človekova pravica. Zdaj ta Julijan Koletnik, saj ne vem ali je to on ali je ona, jaz tega nisem spremljal, ampak gre za osebo, ki se je sama javno izpostavila… / govorita

Spoštovani poslanke in poslanci! Če kdo, bi morali mi v tem hramu demokracije, kot pravite, vedeti, razločiti ločnico med svobodo govora in sovražnim govorom. izpostavljati ljudi, ki so že tako in tako v ranljivi in deprivilegirani poziciji v družbi na način kot ste si to privoščili, na način kot ste si to privoščili, je nedopustno, nedopustno da to prihaja od tukaj. Mi je zelo žal. Spoštovani kolegi na desni, enkrat boste morali začeti to razumeti in nič slabega in nič nimam proti vam sicer, ampak, tole je pa, so meje, ki jih tukaj ne bomo prestopali. Tako da Tomaž Lisec, izvolite, beseda je vaša. Ja, hvala podpredsednica za dano besedo. Zdaj upam, da ne bom koga deprivilegiral, ampak pod to Vlado smo Slovenci deprivilegirani, pa upam, da sedaj ne bom dobil opomina. Andrej, čestitke za tvoje resnične podatke, ki si jih navajal v imenu predlagatelja, ampak saj veš, kajne, zdaj ko je Svoboda, je potrebno paziti kaj govoriš, tako da, dva opomina si že dobil, ker si o Svobodi govoril resnico. Toliko za začetek. Tema današnje izredne seje je stanje na RTV. Kakšno pa je stanje konec novembra 2024, po dobrih dveh letih Golobove vlade na RTV? Očiščenje janšizma na RTV pod neko krinko depolitizacije je skoraj končano. Na eni strani imamo sestanke predsednika Vlade, ministra za finance, ministra, ministrico za kulturo na, z vodstvom RTV, na drugi strani pa se poslancem v Državnem zboru,

izvajali na ulicah, če bi na sestanku z bivšim vodstvom RTV ja sedeli bivši predsednik Vlade, bivši minister za finance in bivši minister za kulturo. Kolesarji bi kljub ne najboljšemu vremenu kolesarili na polno. In to ne samo v petek popoldne. Ampak sestanki ministrov so dovoljeni, razprava poslancev v državnem zboru na temo RTV pa se omejuje. zakaj je problem RTV? RTV ima nekaj čez 2000 zaposlenih. Problem je očitno 1 procent tistih, ki niso pravoverni. je tistih, ki ne podpirajo, ne bom si drznil reči, enoumja, ampak neke podobne, iste ideologije, ki naj bi delovala na tej javni RTV, pa ste te ljudi odpuščali ali so sami odšli ali ste jih odstavili, ste jih šikanirali ali pa utišali? Približno 1 odstotek tistih, ki niso pravoverni. Sicer me to spominja na debato, ki jo imamo večkrat na odboru za izobraževanje, ko govorimo ali o vrtcih ali o osnovnih šolah ali pa fakultetah, kjer je 1 procent zasebnih vrtcev, 1 procent zasebnih osnovnih šol ali pa 1 procent fakultet, tisti, ki ga je treba zminimalizirati, dati vsaj na 0,01 procent ali pa ukiniti. In tukaj se očitno dogaja podobno. Pet novinarjev je problematičnih, verjetno kak kamerman, ki je dobil službo ne na kakšni drugi televiziji, ampak tukaj. Ampak če ne misli tako kot večina, je potem ali šikaniran, utišan ali pa odide prostovoljno ali pa prisilno. Torej, je to javna televizija? Jaz trdim, da nimamo več javne RTV, ampak imamo državno RTV, kjer ena ideologija, enoumje, vlada in vlada politični aktivizem. Seveda pa se vse to lepo skriva, kot je bilo rečeno tudi zadnjič na odboru, to je uredniška politika. Ampak ko nek urednik se pripravi na neko oddajo, pride nekdo nad njim, ki je nad urednik, in reče, ne, procenta spustiti izven naših okvirov, ki smo si jih zastavili. In tako imamo, kot rečeno, ne več javno RTV, ampak državno, kjer se izvaja politični aktivizem, pa lahko začnemo na vrhu, od sveta zavoda do uprave zavodov, ko partija eno ideologijo, imajo eno miselnost in nihče ne sme zmešati te romantike, te idile, tega enoumja. Ja, in kaj se nam potem dogaja? Imamo oddaje, kjer ni več oddaj Pro et contra, ampak je pro et pro. Naši z našimi debatirajo ali pa se samo naše prave vabi v oddajo. Imamo celo takšne banalne primere, ko mož intervjuja ženo, ki je v neki drugi funkciji, skratka nek tak tipičen primer tudi družinske ljubezni novinarjev RTV ali med seboj ali pa s predstavniki drugih institucij. Ampak zaenkrat stvar deluje, ljudje vse to še plačujejo. Kot je kolega Andrej povedal, pet milijonov pa še 5 deset milijonov, pa s 1. 1. 2025 višja RTV naročnina, bo narod plačal. Povišanje RTV naročnine, spoštovani državljani in državljanke, še en davek, pa naj mu rečemo ali RTV naročnina ali omrežnina ali kakšna trošarina ali pa konkretno davek. Skratka, ljudje država vas skubi, v tem primeru RTV in kaj mi dobimo? Glede na to, kar smo danes dobili, dobimo rekordno nizko gledanost, vsaj na področju dnevno informativnih oddaj dobimo rekordno visoko število zaposlenih, in pa, kot rečeno, vse to s podporo najvišjih javnih in pa preko naročnin plačanih prispevkov ljudi v to malho, ki jo RTV zasleduje in jo uporablja. tudi jaz sprašujem, na odboru nismo dobili odgovora. Zakaj, konkretno, je bilo namenjenih teh 5 plus 10 milijonov evrov, konkretno. Dobili smo odgovor, ja, to se je porabilo. Super, jaz še žene ne bi pustil, da bi rekla, jaz sem porabila 2 milijona, pa ne vem zakaj konkretno sprašujemo, če nimate teh podatkov na Ministrstvu za kulturo, upam, da jih pridobite na javni oziroma državni RTV. RTV, kot rečeno finančna jama, verjetno kmalu brez dna, ampak tam ima 50 najbolj plačanih novinarjev, zelo lepe plače in se skrivajo za neodvisnostjo. Plače primerljive s poslanci, kjer nas lahko v vsaki gostilni ali pa na vsakem sestanku nekdo potegne za jezik ali pa z roko pa reče, kaj si ti naredil, kaj si ti govoril, tam pa so najbolj plačani novinarji, kakorkoli se reče uredniki ali kakorkoli ali dopisniki, celo bolj plačani kot poslanci, ampak oni so po mnenju, na žalost te vladne koalicije večine neodvisni, So neodvisni niso. Tudi oni imajo življenjepis, tako kot ga ima vsak izmed nas, 90 tukaj prisotnih oziroma izvoljenih poslancev, vsak ima cvi, in približno vemo, kateri CV-ji oziroma življenjepisi so pravi, če hočeš dobiti službo na RTV, ju skratka, visoke plače. Drug podatek, ki me vedno zgrozi, največ zaposlenih na 100 tisoč prebivalcev v nacionalnih RTV na 100 tisoč prebivalcev po Evropski uniji. Ne boste verjeli, kdo je na prvem mestu. Slovenija. Spet smo zmagovalci, ampak to v negativnem smislu, 98 zaposlenih na 100 tisoč prebivalcev. Drugi najboljši: Hrvaška 66, Norveška 65. Najmanjši pa Poljska s sedmimi zaposlenimi na njihovi javni televiziji na 100 tisoč prebivalcev, Španija s 13, povprečje pa je tam nekje pod 35 zaposlenih na 100 tisoč prebivalcev, 35 povprečje, Slovenija 98. In kaj imamo od tega gledalci in gledalke? Imamo desetkrat boljšo RTV, kot jo ima Poljska, imamo osemkrat boljšo javno televizijo, kot jo ima Španija, Francija, Portugalska, imamo šestkrat boljši program kot Nizozemska, Nemčija, Belgija, Češka. Nimamo. Verjetno pa imamo vsaj med največjimi porabniki naša RTV. Skratka, jaz tukaj apeliram na vodstvo RTV, da se morda pa tu pa tam le zazre vase in ne da maksimalnega dviga RTV naročnine, ampak pogleda znotraj sebe. RTV potrebuje 2 tisoč pa še nekaj zaposlenih. Glede na evropsko primerjavo nikakor ne. Ne bom se zdaj vpletal s številkami, ali rabimo 500, 600 ali 700 zaposlenih na javni RTV, verjetno jih pa ne rabimo 2 tisoč pa to ni še enkrat moja analiza, to verjamem, da je prava analiza, ki kaže, kaj slovenski gledalci in gledalke dobijo za to, da je tam nadpovprečno število zaposlenih ljudi na 100 tisoč prebivalcev. Skratka, RTV, jaz mislim, da če bi bil svet zavoda in pa uprava zavoda, da bi imeli smele načrte, bi najprej pogledali znotraj lastne hiše, kje se lahko naredi reorganizacija. Se to dogaja? Na Odboru za kulturo tega odgovora na žalost, nismo dobili. Vemo pa verjetno, kakšen bi ta odgovor bil. Naslednja stvar, še enkrat, politični aktivizem, z vsem dolžnim spoštovanjem, ja ni RTV samo to, kar gledamo na 1. 2. in tretjem programu kot neko dnevno informativne oddaje, pa športne dogodke, pa še kaj drugega, je tudi še kaj več. Ampak če gledamo tisto kar je najbolj gledano na tej RTV se vprašam podobno, kot mi je prej poslal en kolega, poslal je, kdo vam laže, na žalost vam RTV prevečkrat laže. Preko političnega aktivizma se ali na eni strani dogaja cenzura ali se dogajajo manipulacije, zavajanje, si bom drznil reči, laži. Pa lahko imate na RTV na kakšni dnevno informativni oddaji na obisku samega predsednika Vlade, ki se v eter zlaže, potem pa, ko čez 14 dni javnost ugotovi, da se je zlagal, ne dočakamo nič. In RTV to dopušča. Še več, tudi sam sem bil v eni izmed tem tarča manipulacije pri eni izmed tedenskih oddaj, ko se je zmanipuliralo neke dogodke, ki nimajo popolnoma nobene zveze z resničnimi dogodki, ampak RTV preko sveta zavodov, preko prijateljev članov sveta zavodov so naredili, da se lahko tudi pri projektih, kjer se politika 90 procentno združi, lahko zminirajo zadeve, če stvar pride pravilno zmanipulirana na eno izmed oddaj na nacionalni televiziji. Sicer pa smo imeli včeraj ogromno dokazov, kako javna RTV manipulira, da ne bom govoril še kaj drugega, kaj počne očitno tudi v spregi s policijo, da se potem dogajajo stvari, kjer se pa potem RTV brani in v svojih zapisih tudi zlaže. Skratka, jaz upam, da bodo seje, kot je današnja, pripomogle k temu, da bo manj političnega aktivizma, ampak mislim, da bo šlo še ravno huje, da še tisti manj kot 1 procent nepravovernih zaposlenih na RTV bo očitno ali odpuščenih ali odstavljenih ali pa bodo sami sami odšli, da jih ne bodo odpeljali s kakšnim reševalnim vozilom. Za zaključek, še enkrat, ko sem zadnjič na odboru govoril o tem, koliko je bilo včasih športnih prireditev na, predvsem na 2. programu javne RTV je bilo rečeno, ja, komercialne televizije imajo pa mednarodne imajo. Ampak na srečo, če ne bi obstajali komercialni ponudniki športnih programov, bi na primer zadnje tekme slovenske reprezentance v košarki, v nogometu lahko spremljali samo še preko radijskih sprejemnikov, kot tam nekje leta 1980, ko je imela cela vas eno televizijo, pa par radiev in so bili srečni, da so vsaj lahko radijske frekvence ujeli. Je to RTV pred letom 2025? Ni. Skratka, da zaključim, na žalost imamo rekordno nizko gledanost, rekordno visoko število zaposlenih, rekordne finančne vložke v ta RTV, ki pa na žalost ni več javna RTV, ampak je državna RTV. Rabimo takšno državno RTV? Ne rabimo je. Hvala.

ukvarjamo s tolikokrat, ne morem drugače reči, prežvečeno vsebino, ker vedno poslanci opozicije nekako znova in znova kritizirate vsebinske in uredniške odločitve na RTV. Kljub temu, da se poslanci Državnega zbora ne smemo vključevati oziroma neposredno posegati v delovanje RTV,

In potem se človek včasih vpraša najprej zakaj - saj pravim, mar vam najbrž ni. Jaz imam bolj občutek, da nekje v stranki SDS in Novi Sloveniji pač ne morete sprejeti dejstva, da s sprejetjem novega Zakona o RTV poseganje pač in vpliv politike zdaj ne leve ne desne ne more in ne sme več biti. če se s tem strinjamo, če se s tem ne strinjamo, če vodstvo dela super ali dela vodstvo RTV malo manj super, to so trenutno pač ena določena dejstva, ki bi jih morali spoštovati. Zdaj, ker je Grimsov zakon passé, torej preteklost, pač sprejmite že končno dejstvo, da je izvajanje pritiskov in uredniške politike, ki smo jo bili vajeni iz tega prej tako opevanega Grimsovega zakona, kjer se samo spomnim Urbanije ali pa Kmetiča, ne bi vse naštevala pa še kje mogoče kakšne citate njegove ven potegnila, pač tega, to ni več možno. Pač za razliko od opozicije mi ne, da samo to govorimo, ampak mi to tudi poskušamo to depolitizacijo oziroma to, kako je v zakonu, enostavno spoštovati, ki smo jo pač seveda z Zakonom o RTV tudi uvedli. Zdaj, če ne razumete kot opozicija ali pa nekateri, dajmo ponoviti, kaj je seveda zopet depolitizacija javne radiotelevizije pomeni kaj? Odstranjevanje političnih vplivov in pritiskov iz pač njenega delovanja, kar je ključnega pomena za zagotavljanje neodvisnega, nepristranskega in tudi objektivnega poročanja oziroma splošno delovanja. ker smo pač v naši Vladi z pač RTV zakonom to depolitizirali, to bistvenega pomena, da se določeni oziroma vsi organi s tem pa tudi mi kot poslanci, da pač to spoštujemo to neodvisnost in se vzdržimo neposrednih posegov v to delovanje. Mi se pa tukaj vsak drugi mesec ukvarjamo z nekimi nekimi morebitnimi oziroma nekimi problemi RTV, ki so na koncu vedno populistične, populistične seje, ki trajajo ure in ure. Javna RTV je pomemben medij, smo vsi ugotovili, ima pa tudi ključno vlogo torej pri informiranju javnosti, pri oblikovanju javnega mnenja pa tudi pri nadzorovanju delovanja oblasti. Torej zato je pomembno, da je RTV javni in da deluje brez političnih pristranskosti in pa tudi določenih manipulacij. depolitizacija nekako vključuje, to, kar smo danes že poslušali, neodvisno upravljanje, potem zagotovitev nekih določenih transparentnosti, ali je to pri imenovanju, pri zaposlovanju, pri delovanju nasploh, tudi finančna neodvisnost. Zdaj kljub temu, da se opozicijski stranki v javnosti vedno prikazujeta kot stranki, ki sta zagovornici demokracije, vladavine prava, pa vaša dejanja pri takih zadevah vedno govorijo ravno drugače, ravno nasprotno. Ne morete nekako iz tiste svoje, kako bi temu rekla, control freak kože, kar na vsak način želite postavljati na nekih, nekih institucijah pač nadzor in pa to, in pa politično pritiskati, v tem primeru na RTV. sklicevanjem sej, torej takšnih populističnih, saj pravim, skušate v bistvu in diskreditirati in destabilizirati RTV pač zaradi nekih svojih političnih ciljev ali pa nekih prednosti, ki jih pač vidite v tem. Danes smo že govorili o populizmu, ker to neprestano nabijanje v narekovajih, bom rekla, zdaj RTV, vidim že prav, ker so vedno iste populistične teme, res nek populizem. Pa bom mogoče,

In seveda vse te dezinformacije, pa potem lažne novice, ki smo jih dnevno priča. Včasih se mi zdi, da živimo v nekem svetu, kot da obstaja, kot da resnica ne obstaja ali pa kot da obstaja, ne vem, dve resnici. Mnenja sem, da neprenehno ponavljanje teh tem, ki sem jih prej rekla, da pač se vedno dogaja na sejah, da vam je očitno začelo zmanjkovati argumentov, kar kaže, da mi delamo v pravo smer, ne ponujate pa nobenih nekih perspektiv - mene ne moti, tudi če bi bilo kaj narobe, nobenih perspektiv ali pa nekih inovativnih rešitev, ki bi res pile vodo, ne samo všečno za ljudi, ki bi to lahko naredili, to je prva stvar. Mnenja sem tudi, da v bistvu s temi populističnimi temami ustvarjate in poglabljate razkol seveda med različnimi skupinami v družbi kot tukaj in seveda to krepi neko polarizacijo, sovražnost in tako imam občutek, da se na podlagi tega lahko potem kontrolira ljudi, in to vam je všeč, da točno veste, kje je kdo. Ne zanemarjate pa, se mi zdi, zelo pomembna ali pa najpomembnejša vprašanja, ker se ne posvečate s takšnimi populističnimi temami, nobenim pomembnim temam s katerimi se soočamo kot družba, to pa ne delamo. In če zaključim. Od populističnih razprav, danes imamo tukaj RTV, postane enostavno človek utrujen, le človek s tako temo utrujate celo javnost, ker vam dolgoročno seveda ne bo prineslo nekih političnih točk. In za marsikoga ste, zaradi tega tudi izgubili kredibilnost, ker želite iz politike narediti nek šov. Ker vam je kot da bi vam bila demokracija kot takšna premalo zanimiva, vi rabite šov. In iz politike ste naredili obrt, ne pa poslanstvo, kar bi politika morala biti in počasi, draga opozicija, je čas, da se osredotočite na neke teme in konstruktivni dialog, ki temelji na dejstvih, argumentih in pa spoštovanju različnosti mnenj. Če pa rabite pomoč pri argumentih in dejstvih, da s tem ne znate tako dobro operirati, pa vam mi v Gibanju Svoboda z veseljem priskočimo na pomoč. Hvala lepa.

sicer se vedno rad nasmejem zadnje štiri mandate, ko novi obrazi govorijo o politiki, ampak pustimo to za kakšno drugo temo. Skratka, niti današnje moje izvajanje ni bilo populizem, niti zadnje tematske seje, ki smo jih predlagali v poslanskih skupinah opozicije, dolgotrajna oskrba, omrežnine, pokojnine, zdravstvo, niso noben populizem, ampak reševanje vaših neumnosti. Hvala. Hvala. Samo kolega, res ne gre brez takih opazk. Kot novi obrazi govori o politiki, mislim, to niti niso več novi obrazi, saj so v parlamentu že dve leti pa pol, dajte no, dajte no, brez zveze se takole. Žan Mahnič, izvolite.

in tako pogosto? Zaradi tega, ker ste vi spremenili zakon, da ste si lahko podredili RTV Slovenija v vašo politično korist. Zakon je bil spremenjen leta 2004. Bil je dober za Janševo vlado, za Pahorjevo Vlado, pa spet za Janševo vlado, za Vlado Alenke Bratušek, Mira Cerarja, Marjana Šarca, Janeza Janše. Problem pa je bila ta zadnja Janševa vlada, ker je pač vlada bila na oblasti ravno takrat, ko se je menjalo člane Programskega sveta RTV Slovenija vmes, ko so jih menjale leve vlade, ker so bile pač takrat ravno na oblasti, ker se na vsake štiri leta menja, ni bil noben problem, ko so imenovali politično leve programske svetnike. Ko pa je Vlada Janeza Janše, takrat vladajoča koalicija, imenovala tako leve kot desne, ker smo imeli tudi DeSUS, pa 67. TRAK: (TB) -15.35 (nadaljevanje) SMC takratni v koaliciji, takrat je pa potem nastal problem, ker vi niste imeli več absolutne kontrole na RTV Slovenija. Ker kaj je RTV Slovenija, kajne? V bistvu je včeraj, mislim, da je imela izjavo, ali predvčerajšnjim, Lena Grgurevič, je iskreno povedala, ampak mislim, da ji je ušlo, je rekla v izjavi; Sodstvo je eden od temeljev naše oblasti in poglejte, tudi RTV Slovenija je eden od temeljev vaše oblasti. Se pravi, tako kot je sodstvo temelj, da vi lahko sploh vladate, da imate oblast, brez sodstva je ne bi imeli, sploh ne toliko časa v samostojni Sloveniji, tako je tudi RTV Slovenija eden od stebrov vaše oblasti in to je ta RTV Slovenija, kjer je v bistvu statistika zelo neizprosna. RTV Slovenija ima na 100 tisoč prebivalcev zaposlenih 98 ljudi. Avstrija jih ima 43, Madžarska 26, Hrvaška 66, Nemčija 31, Francija 15, Belgija 32, Švedska 37, Poljska jih ima 7. Skratka zaposlenih na 100 tisoč prebivalcev Slovenija, absolutna rekorderka v Evropski uniji. In zaradi tega je potrebno zviševati RTV prispevek. Za nekvaliteten in politično pristranski program, kjer se dela vse, da se je, pazite, kajne, to, depolitizirana RTV Slovenija. Poglejte si poročanje medijev RTV Slovenija v času tretje Janševe Vlade. Baje je bila to naša televizija, ampak ni bilo dneva, ko nas ne bi nabijali po dolgem in po čez za vsako stvar, ki smo jo naredili. In vas je to motilo, Zdaj pa seveda imate vse pod kontrolo in zato to branite, kajne. 14 evrov je treba plačati za to, za Netflix plačam manj, pa je tam boljši program kot na RTV Slovenija. Imam več od tistega, ga več gledam, RTV Slovenija pogledam mogoče kdaj kakšen šport, ostalo nima smisla gledati, če želim gledati novice, gledam tuje medije, Fox News, CNN in ostale, če želim kaj relevantnega, kredibilnega izvedeti, kaj se dogaja v svetu, če pa, kaj se dogaja v Sloveniji, pa kaj drugega. Ne rečem, saj, je kakšna zadeva zanimiva, ampak gre za politično pristranski program. In prej je kolega Hoivik bral, povedal nekatere izjave, glejte, da RTV Slovenija dovoli nekemu ovatniku, da reče, da je potrebno iti iz Zveze Nato in da mi to plačujemo z našim RTV prispevkom, da se blati, blati bodočega predsednika naše največje, najmočnejše in najpomembnejše zaveznice

Združene države Amerike hvala bogu ohranjajo primat in treba je vedeti, mi smo člani Evropske unije in Zveze Nato in tukaj je naše vrednostno središče, ampak očitno ne za RTV. Na nobeni nacionalni televiziji ne bi dopustili takega vatniškega nastopa, kot smo ga takrat slišali. In vsi moramo to plačevati. Jaz nimam nobenega problema, kot je že rekel kolega, Hoivik, oddaja Intervju, lahko se vabi kogar se želi, njega, njo, nenazadnje je vseeno, ampak odkar pa ima RTV Slovenija vodstvo, ki ste ga vi postavili, pa obstajajo dvojna merila oziroma vaši imajo tam dobesedno vroči mikrofon, vsi vsi ostali, ki se politično ne strinjajo z vami, pa niso vabljeni, se jih cenzurira, se jim ne da besede in tako naprej. In to je ta osvobojena RTV Slovenija, ki tone, kar se financ tiče vse globlje, kajne, proti svojemu očitnemu nekemu ali nekoč prestrukturiranju, ker prestrukturiranje bo potrebno, kajne. Vsako, ne državno firmo bi že prestrukturirali, bi že poiskali zamenjavo, bi že dali nekega menedžerja, ki bi zadevo uredil tako, kot bi bilo potrebno.

je njihova eksistenca odvisna od te vladajoče koalicije. Ampak, žal to plačujejo vsi državljanke in državljani. In ko tudi 14,02 evra ne bo dovolj boste dvignili še za 10 odstotkov in bo zadeva še dražja. RTV Slovenija je vreča brez dna. Pa bi še rekel, okej, 14 evrov za bistveno drugačen program za prestrukturiranje firme in pa za zmanjšanje zaposlenih za 50 %. Če imajo lahko države, ki so res na tem področju, kar se tiče svobode medijev polovico manj zaposlenih na 100000 prebivalcev ali pa celo 70 % manj, potem bi tudi mi lahko tako naredili. Ampak RTV Slovenija je vse bolj enaka Ministrstvu za solidarno prihodnost. Se pravi ministrstvu, ki je ustanovljeno samo za to, da se poišče službe za sicer nezaposljive kadre iz stranke Levica. To so sami družboslovci, ki drugje pač na trgu dela ne bi dobili svoje priložnosti in je treba tam že, koliko, 80, 90 ljudi zaposliti? Hvala bogu, če pride naslednja vlada, obljubljamo, ukinili bomo to ministrstvo in tudi zaradi tega bodo, potem ukinjena ta delovna mesta. Tako da mogoče si pa že takrat lahko poiščejo službo na RTV Slovenija, ker tam se baje potrebuje še in še ljudi. Ampak glejte, temu bo enkrat potrebno narediti konec. Vedno se bojite referenduma o RTV Slovenija. Kar se tiče prispevka, vprašajte ljudi: Ali si želijo prispevek, kakšen prispevek si želijo in odgovor bo seveda jasen. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo? Ali je kje kakšna replika? Predlagatelj, izvolite. Saj veste, da ste na zelo tankem ledu, pazite kaj govorite! Ja, da ne bo sovražnega govora, samo opozarjam. V svobodi smo na tankem ledu, v redu. Okej, res bi se rad odzval na izvajanje kolegice Andreje Rajbenšu, ki mi je že večkrat dejala, da bo prinesla tak pok, pa ga še ne vidim - aha kolegica, zdaj ni, ampak bom pogledala magnetogram ali pa posnetek - in kjer bi navajala vse nepravilnosti, ki so se dogajale na RTV-ju za časa, ne vem, teh treh Janševih vlad, ampak kolega Mahnič je zelo do potankosti obrazložil kdaj je bilo potrebno spremeniti Zakon o RTV. Ko je mešana koalicija, Desus, SMC, liberalni bolj levi stranki sta sodelovali za časa covid krize z desnosredinskima strankama Nova Slovenija in SDS in bo kolega Krivec potrdil, da je bilo veliko dogovarjanja, da so bili ti svetniki programski potrjeni, da so bili zadovoljni tako v SMC, da je bila zadovoljna tako Janja Sluga kot gospod Lep, ki je zdaj v Svobodi, oba sta v Svobodi in da so bili zadovoljni na desnem skrajnem polu, bi vi rekli. In takrat je RTV, poglejte, deloval tudi finančno, ne bom rekel, da je delal čudeže, bi se zlagal, ampak začelo se je stvari prestrukturirati. Nekateri aktivisti so šli v komercialne medije in tako se je vzpostavljal pač pač objektiven medij v skladu s 4. in 5. členom veljavnega in tudi prejšnjega, zdaj že spremenjenega Zakona o RTV. Zdaj, kolegica Rajbenšu je dejala, da vpliv politike ne sme biti več oziroma vpliva politike ne sme biti več, pa sem to sliko zdaj dopolnil z imeni in priimki. Zdaj ne vem, če se vidi, ampak glejte, Asta Vrečko, ministrica za kulturo koordinatorica stranke Levica, je to politik? Mislim, da je to je bilo sicer avgusta, takrat je bila ista politika, kot je danes. Doktor Robert Golob, tukaj predsednik vlade in predsednik največje koalicijske stranke, Gibanje Svoboda. Spoštovana podpredsednica Gibanja Svoboda, gospa Žibrat, politik je tako politik in gospod Klemen Boštjančič, podpredsednik Vlade kvota Gibanja Svoboda, ne vem, ali je član ali ne, ampak predvidevam, da je tudi politik in potem gospa Rajbenšu pravi vpliva politike ne sme biti več, ampak ne, ta slika javno objavljena na spletni strani Vlade, to je pa dovoljeno. In se pravi, predsednica odbora, vi ste prejšnji teden cenzurirali dobesedno s sklepom, 69. TRAK: (VP) 15.45 (nadaljevanje) da bi o tej temi razpravljali na odboru in bi bila zadeva zaključena, ampak smo jo zdaj pripeljali v plenarno dvorano in se pritožujete, zakaj to delamo. Ja zato, ker ste prejšnji teden cenzurirali sklepom, da bi na odboru že to zadevo zaključili, pa bi bili zdaj vsi že doma, bi že skoraj uživali vikend. Potem kolegica Rajbenšu je dejala, da smo populisti, da nam ni mar, da ne ponujamo perspektiv. Poglejte, ponujamo perspektive, predlagali smo pet priporočil, ki so konstruktivna, ne napadajo ne vladne koalicije, ne napadajo ne vlade. Priporočajo vladi tri stvari: naj ustavi cenzuro glede na to, da jo izdatno financira s 15 milijoni v dveh letih, da naj zagotovi spoštovanje 5. člena Zakona o RTV, da spoštuje uredniško avtonomijo, torej v tem primeru tudi doktorja Jožeta Možine, ki mu je bila kršena ta uredniška avtonomija, ko je gospa Fijavž posegla med njim in gospo, ki bi morala priti v intervju, pa ni prišla, ker ni smela priti, ker je bila cenzurirana na podlagi domnevne kršitve Ustave, točneje 39. člena Ustave, in priporočamo Računskemu sodišču, ki ste mu odvzeli zdaj danes z ZIPRS 30 odstotkov sredstev, in priporočamo Ustavnemu sodišču, ki ga pravzaprav tudi Državni zbor postavlja, ne pozabimo tega, absolutno število glasov, 46, rabijo ustavni sodniki in tudi v tem mandatu, za časa te vladne koalicije, če še bo, bomo potrjevali nove ustavne sodnike na predlog predsednice republike. In zdaj mi ne bi smeli priporočati Ustavnemu sodišču, naj po svojem zakonu in po svojem vnaprej znanem dejstvu, torej da bo to absolutno prednostno rešilo zadevo, naj o tem odloči? še enkrat, ko je predsednik Vlade, predsednik Gibanja Svobode politik pozival, tukajle meni je odgovarjal na poslansko ustno vprašanje, takrat ni bilo pritiska, ko pa zdaj pravzaprav mi predstavniki ljudstva pozivamo, naj Ustavno sodišče končno odloči, je pa pritisk na Ustavno sodišče. Pa prosim, no, kje živite? In še na koncu na spoštovanje različnosti mnenj, mnenj in ste dejali, gospa Rajbenšu, dobrodošli nazaj, da boste priskočili na pomoč. Samo en primer, pa jih je bilo več danih, več, ampak predlagali smo zakon o spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi. Slišali smo upokojence, 650 tisoč jih je. ZDUS je dal javno, da bo dal to na Ustavno sodišče za presojo ustavnosti. Predlagali smo zakon, niti v prvi obravnavi ga niste podprli. Toliko o tem, kako skačete na pomoč. Hvala. Predsedujoča, hvala za besedo. Zdaj uvodoma si bom tudi jaz dovolil, tako kot ste vi komentirali razprave mojih kolegov, da jaz komentiram vodenje te seje. Glejte, ko govorimo o zadevah in o ljudeh, ki so predvajani na javni televiziji, je to z namenom, da njihova mnenja, njihova prepričanja postanejo predmet javne diskusije, kajti če to ne bi hoteli, bi bili tam anonimno. Vidimo v veliko oddajah, ko se pač nekdo predstavi anonimno, ko je zvok nekako moten, ko je slika zamegljena. Če pa nekdo pride na javno televizijo, se predstavlja kot

Dovolj. Tole pa izrekam resen, strog opomin. Nobene z naravno biologijo skregane logike ni. To je prva stvar. In druga stvar je, kolega, da imate popolnoma neustrezne primerjave, kajti oseba, ki gre na televizijo, ne gre na televizijo za to, da jo bodo poslanci SDS takole obravnavali v Državnem zboru. Tako da naslednji je Bojan Podkrajšek. Izvolite.

Prosim, da se držite Poslovnika in omogočite kolegu Poglajnu, ki ni bil žaljiv v primerjavi z vašimi stališči v prejšnjem 70. TRAK: (TB) - 15.50 (nadaljevanje) mandatu, ko ste tolkli tamle s svinčnikom in uničevali javno lastnino. Dajte, lepo prosim, umirite se malo in dajte kolegu Poglajnu eno možnost, da pove do konca. To je moj postopkovni predlog. Hvala. Takole, kolega Poglajen, da se dogovoriva. Vzdržite se raznih biomedicinskih definicij na račun ljudi, ki niso v stanju niti, da se branijo tukaj

nisem navajal nobenih neresnic, tako, da taki pozivi, tako postopanje je res v neskladju s tem, kar bi moralo biti tukaj. Se pravi, hiša, prostor, kjer je zagotovljena svoboda izražanja. Pa pustimo sedaj no to, pojdimo, preidimo na vsebino. Danes smo s strani koalicijskih poslancev slišali kar neke številne navedbe, ki so praktično, resnično, tako kot sami trdijo, resnično populistične. Očitajo nam, da zlorabljamo Državni zbor, ko hočemo govoriti o instituciji, o javnem zavodu, ki je nenazadnje financiran s strani denarja državljank in državljanov Republike Slovenije. Se pravi, očitate nam, da legitimno izvoljeni poslanci ne moremo diskutirati o stvareh, ki so javne narave in ki so v domeni diskusije državljanov in državljank. To nam očitate. Mislim, da je to skregano z vso logiko parlamentarizma, da je to skregano s tem, da smo ljud…, da smo poslanci tukaj izvoljeni s strani teh ljudi in da gre nenazadnje za javni denar. Ne gre za denar RTV, gre za javni denar in za javno televizijo. Naslednja stvar, rečeno je bilo tudi s strani mojih predhodnikov, ki so razpravljali, da je treba spoštovati uredniško politiko. Mislim, se pravi, treba je spoštovati cenzuriranje, treba je spoštovati to, da se na javni televiziji ne dovoli različna mnenja. Ali je to na katerega ste vi v bistvu zakonodajo, ki ste si jo sami postavili s strani uličnih paravojsk, NVO armad, nastavili cel kontekst vodenja javne radiotelevizije in ne nazadnje, ko govorimo o političnih pritiskih na Ustavno sodišče, ravno v naslednjih dneh, v naslednjem tednu bomo s strani predsednice Državnega zbora predlagan zakon obravnavali, ki je eklatanten primer političnega pritiska na ustavne sodnike. Samo toliko v vednost, pa da se vrnemo na mogoče samo materijo priporočil. Glejte, prva stvar seveda, ki kaže, indikator, ki je indikator tega, kako uspešno nekdo posluje, je, kako zaželena je njegova vsebina, njegov produkt na trgu. To je nekako splošen temelj nekega svobodnega kapitalističnega demokratičnega sistema in tudi, ko govorimo o danem primeru je to pač gledanost. Pa poglejmo primere gledanosti na javni Radioteleviziji. Padec gledanja prvega dnevnika v primerjavi z letom 2021, padec TV Dnevnika, padec gledanosti Odmevov in zanimivo, najbolj gledani so športni dogodki, kot je navajeno analizi; v analizi je bilo letos največ gledano evropsko prvenstvo v nogometu. Se pravi, nekdo, ki hoče zasledovati cilj tega, da je bolj gledan, bo seveda spodbujal tudi produkte, ki so najbolj gledani na javni televiziji. Pa poglejmo športno shemo, ki jo imamo na RTV-ju. Praktično je neobstoječa. Praktično neobstoječa. Še tekem slovenskih reprezentanc si redno ne moremo več ogledate na radiu, javni televiziji. Pa da malo obrnemo celotno zgodbo; s tako imenovanim obveznim prispevkom, ki ga vsak mesec vplačujemo državljanke in državljani v RTV, mesečno RTV pridobi približno med nekih osem in deset milijonov evrov. Se pravi, ko to obrnemo v neko, bom rekel, realno stanje, sem šel pogledati, kako, kdo recimo v Sloveniji ponuja storitev ogleda, ne vem, angleške nogometne lige in zanimivo ponuja jo Telekom Srbija oziroma programi opremljeni s strani Telekoma Srbije. Koliko jih je koštala licenca za preteklo sezono? 12 milijonov evrov. Se pravi, malo več kot mesečno priteče v RTV blagajno,

noče jih zagotavljati, zakaj jih noče zagotavljati so pa že povedali tudi moji predhodniki, kolegi iz Slovenske demokratske stranke, zato, ker je RTV postal neka, bom rekel, središče zaposlovanja tistih, ki praktično v drugih kontekstih ne bi veliko prispevali k, bom rekel, nadaljnjemu razvoju slovenske države. Če nadaljujem, ko govorimo tudi že o financiranju, glejte, 15 milijonov evrov v dveh letih, pa očitno vam to ni problem dati. Pa poglejmo kaj dobivamo državljani za teh 15 milijonov, direktno financiranih iz proračuna na RTV, plus vsi obvezni prispevki, ki jih plačujemo, dobimo to, da je RTV že kar pred nekaj časa ukinil določene regionalne poročevalce. Regionalna poročanja so izvajali neki izmed zunanjih izvajalcev, ki so dobro poznali lokalna območja. Tudi sam, ki prihajam iz Idrije, vam lahko povem, da je to opravljal dopisnik, ki je bil zelo strokovno podkovan, predvsem pa je poznal lokalne zadeve, ki so bile tudi nacionalnega pomena, ampak RTV je to ukinil. Zakaj je ukinil? Pod pretvezo, da bodo s profesionalizacijo novinarjev, ki so na RTV ju in z dodatnimi izobraževanji zagotovili, da bodo ti novinarji, se pravi iz Ljubljane iz Kopra, pokrivali tudi druge dele Slovenije. No, ko pogledamo vsebino prispevkov, lahko hitro ugotovimo, da ne ločijo niti med osnovnimi, bom rekel, nekimi značilnostmi, ki se nekako odražajo čez celotno državo. To je ta profesionalizem na RTV, to je ta, bom rekel, skromnost RTV, ja, ki pa je v bistvu samo še enkrat, usmerjanje kapitala na tiste, ki so na RTV privilegirani, kajti veliko izmed vas poskuša narediti zgodbo, da v Slovenski demokratski stranki govorimo o tem, da vsi na RTV delajo slabo, pa temu od daleč ni tako. Na RTV imamo te skupine ljudi, imamo tiste, ki so marljivi, ki delajo, ki so non stop na terenu, poročajo, ampak so za svoje delo zelo slabo plačani. Imamo pa, ko pogledamo lestvico, sto ali pa 30 najboljših plačanih ljudi, ki zaslužijo, kot je bilo velikokrat rečeno, več kot ministri, več kot poslanci, in ki spadajo v skupino privilegiranih zaposlencev RTV. Naslednja stvar programska uravnoteženost. Programska uravnoteženost se je ne nazadnje videla v določenih, bom rekel, prenašanjih določenih koncertov, ko je za ne vem, prenos iz koncerta iz okolice Ljubljane denar, medtem ko, da bi se promovirala slovenska kultura, slovenska avtohtona glasba na RTV, teh sredstev ni. In ne nazadnje, ko govorimo o tem, da naj bi bil RTV nek nadzor nad oblastjo, se vprašamo, na katerem mediju bi lahko, bi lahko ponavljam predsednik Vlade rekel, da bo ta medij očistil določene skupine ljudi in bi novinarka samo skomignila z ramen. Na katerem mediju bi se to zgodilo? Ali pa dodajmo si še to, če ne bi bila izrečena ta določena skupina, ljudi, ki jo je izrekel predsednik vlade, če bi namesto tega dodali kakšno drugo skupino ljudi, na primer, ne vem, predstavnike določene verske skupine ali bi tudi takrat novinarka skomignila za meni, kajti, glejte, ko govorimo o čiščenju, govorimo o izrazoslovju, govorimo o dejanjih, ki so bila značilna za 20. stoletje in za ene druge čase, ki so bili po Evropi. In po svetu in seveda tukaj pridemo do tega vprašanja. Depolitizacije o kateri ste masovno govorili pred volitvami, danes pa vidimo, da je bila to klasična farsa, da gre še enkrat, s strani Vlade Republike Slovenije in s strani določenih političnih podpornikov RTV in za dobesedno glasilo, ki promovira te ideologije in mislim, da se je potrebno vprašati, RTV v takšnem stanju kot je, kakšna je sploh njegova dodana vrednost, gledano na številke, gledanosti, o katerih sem govoril, gledamo nasploh na vsebine, ki jih ima. Hvala lepa. Preden nadaljujemo, bi prosila za nezavajajoče razprave, kajti podatki kažejo, da gledanost narašča in ne pada.

strani SDS, da ne zavajate. Govorite kar vam paše o RTV, samo ne zavajajte. Predlagatelj, izvolite nam postreči spet z zavajajočim podatkom. bomo objavili, bomo objavili na X, ki je najbolj prepoznan zdaj medij odkar ga je kupil bodoči šef tako imenovanega Ministrstva za reorganizacijo in napovedujem, če bom sam imel to možnost glasovati, bo tudi to naslednja desnosredinska vlada naredila v naši državi tako imenovani DOGE Poglejte si na spletu kaj to pomeni. bomo objavili no. Saj nam je gospa predsednica uprave poslala gledanost in navajam prvi dnevnik za isto obdobje, september do 25. november leta 2021, 2022, 2023, 2024. In če primerjamo z letom 2021, absolutna številka. Prvi dnevnik v letu 2021 111

danes oziroma september do 25. novembra 2024 74 tisoč 300, absolutne številke padajo. TV Dnevnik in TV Odmevi, TV dnevnik leta 2021 149 potem leta 2022 140 tisoč 400, to je bilo vse pod prejšnjo garnituro, pod janšisti lahko vi definirate. Potem pa, ko je prevzela nova oblast, depolitiziran padec gledanosti na 125 tisoč 000 in zdaj res rast na 131 tisoč 100, ampak še vedno nižje številke kot v letih 2021 in 2022. In še TV Odmevi leta 2021 88 tisoč 800 gledanost 4,7 odstotkov,

zainteresirani državljani in državljanke sami in tudi Vlada in vodstvo RTV in seveda stranka Levica, pogledali, kakšni so realni podatki po strani od predsednice uprave, gospe Natalije Gorščak. Hvala lepa.

Predsedujoča, vas pa prosim, da se postavite v vlogo podpredsednice pa bom se potrudil, da ne bova imela težav v moji razpravi. Bom pa nekaj pogledov na ta priporočila javnega zavoda RTV povedal tudi v svojem imenu. Mogoče bom s kakšnim podatkom kje zašel mimo in če bodo ti podatki, da so boljši, ko jih bom jaz povedal, bom zelo vesel. Jaz mislim, da nič ni narobe. Ampak glejte kolegice in kolegi, podpredsednica Državnega zbora, mi smo zato tukaj, da razpravljamo, pove tudi vsak svoj pogled. Nikoli ne bomo imeli istega mnenja za določene stvari, tako da priporočam, da se tu spoštujemo. Zakon o katerem so že danes moje kolegice in kolegi govorili, je bil trdno v sedlu javne radiotelevizije od 2004 leta. Kot je kolega Mahnič povedal, šel skozi kar čez nekaj vlad, Janševa vlada, Pahorjeva vlada, zopet Janševa vlada, Bratušek vlada, Cerarjeva vlada. In med tem časom je tudi, ko je ta zakon veljal, se je v Sloveniji ustanovilo tudi veliko novih strank, med drugim tudi Levica, Šarčeva vlada, Cerarjeva vlada, mislim vlada, stranka, Stranka svoboda. Seveda veliko strank, ko je ta zakon še bil prejšnji v veljavi, jih je tudi umrlo, jih ni več oziroma so šli te stranke v neke druge stranke. ta javni zavod, ki po mojem mnenju, zadnjič je bila zdajšnja direktorica zelo huda na mene, ko sem rekel, da je to državna televizija in to bom še danes enkrat ponovil, pa bom tudi razložil, zakaj tako mislim, to je moje mnenje,

prej je kolega Mahnič povedal, da je to 98 zaposlenih na 100000 prebivalcev. Jaz sem še šel malo bolj podrobno, skratka, bom pol eno primerjavo povedal, da je na eden zaposlen na tisoč prebivalcev v Republiki Sloveniji. In da bomo lahko malo primerjali, ker seveda smo velikokrat mi, tudi tisti, ki govorimo o tem javnem zavodu oziroma državni televiziji, mi pa nekako zastopamo približno 20 do 30000 državljank in državljanov na poslanca.

Poznam podjetje, pa ga tudi ne moremo primerjati z javnim zavodom oziroma državno televizijo. Poznam podjetje, ki je blizu mene, z 2000 zaposlenimi in mislim, da so imeli lani realizacijo eno milijardo. To je zelo uspešno podjetje, pa še enkrat ponovim, da zelo težko primerjamo, pa vsaj za neko oceno. In da se še mogoče dotaknem zaposlenih v tej televiziji. Jaz trdim, da mnogo zaposlenih se trudi za svoje delo, bom tudi, seveda, imam pomisleke, da prav gotovo vsi niso toliko plačani kot delajo, so pa eni, ki seveda jih pa že več let vidimo, ki so nezadovoljni, ki se tudi z njimi srečujemo v Državnem zboru, tudi na nas so večkrat nejevoljni in seveda tiste sem tudi največkrat videl na pločniku pred RTV, ko še ni tak zakon bil sprejet, ko je danes v veljavi. Seveda stranka Svoboda, ko smo seveda med sabo tekmovali na državnozborskih volitvah leta 2022, je seveda v vsakem drugem stavku povedala, da bo spremenila Zakon o javni radioteleviziji. To smo slišali vsak dan od enega, ki je seveda predstavljal največkrat od vašega takrat predsednika stranke, še zdaj predsednika, pa tudi predsednika Vlade. Mislim, da to se ni zgodilo v zgodovini tega zakona od 2004 do 2020 nikoli - nobena stranka ni tekmovala in državljankam in državljanom dopovedovala, kako dobi oblast, da bo spremenila zakon na televiziji. Seveda, jaz se spomnim, ko je bilo konec volitev in seveda, ko smo bili na začetku tega novega mandata v Državnem zboru, so že eni kar čakali z napisanim zakonom. Seveda, to vam je uspelo s to večino, ki jo imate in seveda ta novi zakon je bil sprejet. Jaz sem že v tem tednu na odboru povedal kaj bo spremljalo svobodo pa ta novi zakon, predvsem to si bodo ljudje večkrat pogledali prvo sejo sveta zavoda. Jaz sem že to nekoč povedal, da je ličilo to nekako na eno humoristično serijo 30 let nazaj, naša krajevna skupnost. Jaz govorim o prvi seji sveta zavoda. In od takrat naprej imamo vedno imeli težave v tem Državnem zboru, seveda med koalicijo in opozicijo, da stvari seveda mi na opoziciji upravičeno opozarjamo na stvari, ki ne štimajo v tem zavodu. Koalicija, dejansko trdi, da vse štima. ko je bila prva seja sveta zavoda, ko sem jo omenil, nekaj časa za tem je bila postavljena oziroma se je že vedelo pred prvo sejo sveta zavoda, kdo bo novi predsednik uprave oziroma direktor te televizije pa tudi vedelo se je kdo bo, kdo bodo članice oziroma člani. Ampak glejte zlomka, pripravljena ekipa že pred volitvami nekako ni uspela in od tiste ekipe, ki so takrat zasedli vodstvene položaje, so kmalu ugotovili, da ne bo šlo. seveda ena poslanka, ki je danes poslanka, je tudi ugotovila, ki je bila najbolj glasna za ta zakon, je videla, da z vami ne bo šlo, je več ni. Ampak glejte, kolegice in kolegi, zdaj to je moje mnenje osebno, pa nekaj časa sedim v tem Državnem zboru.

ki jih vi igrate skozi ves mandat, prav predstavljene na tej televiziji. Ampak žal kaj se je zgodilo? Vse tekme ali pa večinoma tekem, ki jih igrate, da se prelevim nazaj v Državni zbor, vse zakone, ki jih sprejemate in situacija, ki je danes v državi, je več niti na vaši televiziji se ne da braniti. Ne da se je več braniti. Jaz mislim, da boste težko našli še novinarje, ki bodo to težko situacijo, v katero ste vi spravili to državo, lahko branili. To je bil osnovni namen tega zakona in to si je dovolila v zgodovini Republike Slovenije samo ena vlada oziroma samo ena stranka, to je stranka Svoboda. Drži. To je moj pogled in se boste spomnili čez eno leto na te moje besede, ampak verjemite, da ta televizija, ki je danes državna, v prihodnje, ko vas več ne bo, ne bo mogla biti več državna, mora biti javna, bo z manj zaposlenimi, bo seveda bistveno bolj kvalitetna. Jaz trdim, še enkrat, če zaposleni poslušajo to mojo razpravo, da je mnogo zaposlenih v tem zavodu pripadnih temu zavodu, so strokovnjaki že mnogo let, so pa vedno eni in isti, ki jim nekaj ni prav, predvsem jim pa nekaj ni prav, ko ni leva vlada na oblasti, takrat so oni nezadovoljni. Vedno isti stopajo izpred njihove, njihove stavbe in z napisi žalijo vse tiste, predvsem tiste, ki vodijo v tistem trenutku vlado - seveda takrat, ko ni leva vlada. Kdo ima danes težavo? Tisti, ki so takrat blatili desno vlado, nimajo danes težav. Težave pa imajo večinoma v tem zavodu, ki morajo trdo delati, pa niso verjetno najbolj plačani. Na tisto se vi ne spomnite. Ampak te situacije, za kar ste vi ta zakon sprejeli, za kar ste si tja postavili svoje ljudi, tudi direktorica zadnjič na odboru je bila huda, ker smo govorili o rezultatih, da pada gledanost, ne. Jaz sem zelo vesel, če so ti rezultati malo drugačni, ampak niso bistveno drugačni, niso. Tudi trdila je, da naj, tudi zagotavljala vam je in trdila pa nas prosila, naj ji pustimo primer, da bodo delali, ampak glejte, kolegice in kolegi, to že mi poslušamo kar nekaj let, naj pustimo to pri miru. Ampak glejte, to je televizija, za katero ljudje plačujejo vsak mesec do zdaj 12 pa še nekaj evrov,

ob tej hajki proti naši javni radioteleviziji pristajati na to manipulacijo. Jaz sem že prej opozorila, glede gledanosti namreč. Dejstvo je, da gledanost linearnim televizijam v tem obdobju, v tem času vsem pada in da je RTV Slovenija uspela obrniti ta trend, kar je priznal tudi kolega Hoivik, ko je navajal podatek, da je iz, ne vem, 125 tisoč skočila 131 tisoč, celo uspelo obrniti ta trend kljub tem okoliščinam sodobnega časa, ko zaradi tehnoloških razlogov in ostalih razlogov, ko se spreminjajo tehnologije in pristopi gledalstva k televizijam, gledanost vsem linearnim televizijam pada. Tako, da nehajte v tej hajki proti RTV Slovenija tako manipulirati s podatki. Vsaj ena temeljna poštenost bi bila na mestu. In prosim, da opozorite poslance, da če že imamo takšno razpravo

tako da prosim, da se držimo tega, da če imamo postopkovni predlog, da damo tudi postopkovni predlog. Sedaj pa dajem besedo predlagatelju. Izvolite. Hvala lepa. Ne bom zdajle vas pozival, da daste podpredsednici opomina, ker veste sami, da si ga je zaslužila, ampak dobro, pa bom njen postopkovni predlog, ki ni bil postopkovni, obrazložil še enkrat. Prej sem navajal absolutne številke in tudi relativne deleže. Spoštovana Nataša Sukič, linearna televizija se ni vzpostavila leta 2023, ali pa pametne naprave. To obstaja že več let, več desetletij, celo, internet. Ali je tako? In tukaj, kar sem jaz navajal, in to je poslala(?) gospa Gorščak. Poglejte, absolutne številke, pa poglejmo procente. Procenti, najbolj so padli med septembrom in novembrom 2023, se pravi, takoj, to je bilo par mesecev, ko je bila nova sestava RTV in ko se je na hitro sčistilo janšiste in takrat je bila gledanost najnižja, prej je bila absolutno, absolutno večja, absolutne številke in tudi relativni deleži in tudi relativni deleži, spoštovani. In poglejte, objavili smo tudi na X, boste tam pogledali še enkrat, absolutne številke in relativne številke. Zdaj gospa Sukič odhaja. / oglašanje iz dvorane/ Ja, res je, čas vam je potekel, ne vem zakaj niste najavili več časa za današnjo sejo oziroma današnjo točko. Zdaj bi pa še nekaj povedal, kot predlagatelj, pa bi se odzval na tole, glejte, gospa ministrica, koordinatorica Levice

zakon Vlade ne zvišuje RTV prispevka." Mi smo takrat trdili tudi v kampanji, da takoj oziroma zelo kmalu, ko bo nov Zakon o RTV, tako imenovan, ki depolitizira RTV, sprejet, uveljavljen, bo sledilo povečanje RTV prispevka. Zdaj pa se spomnimo, kdaj je začel pravzaprav v celoti ta zakon veljati; poleti leta 2023. Takrat so bile potem parlamentarne in tudi vladne počitnice, in takrat res ni šlo za dvig, ki bi se zgodil v letošnjem letu, ampak takoj naslednjič, ko je Vlada imela možnost, to je bilo pa letos poleti, za leto 2025, je dvignila RTV prispevek prvič, odkar velja ta zakonodaja oziroma je veljal prej "Grimsov zakon", v narekovajih, pa zdaj ta in ta člen je, res, se ni spremenil, ampak takoj ste dvignili z odlokom o RTV prispevek. Tukaj imam še odlok Vlade, v Uradnem listu številka 73 in poglejte, zavezanci, fizične osebe, bodo plačevali 14 0,2 evra, če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov 4,14 evra, za javno rabo bodo hoteli, turistično naselje, trgovine v primeru ene poslovne enote plačevali pavšalni mesečni prispevek v višini skoraj 40 evrov - 39,74 evra, hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih deset televizijskih sprejemnikov, pač našteva in mesečni pavšalni prispevek bo višji, skoraj 60 evrov. Torej, tudi tukaj, ne govorimo samo za fizične osebe, tudi za gospodarstvo za osebe javnega značaja oziroma za javno rabo in tudi pravne osebe, za vse se bo povišal ta prispevek za 10 odstotkov, maksimalni dvig, maksimalni dvig. In tako kot mi pravimo, jaz se zdajle zavezujem in obljubljam, da bo čez eno leto čisto ista situacija, če bo še ta vladna koalicija na oblasti, zopet boste dvignili čez eno leto za nadaljnjih 10 odstotkov. (nadaljevanje) ni denarja za plače. Ja logično, da je potrebno nekje najti sredstva. Ampak, ko smo primerjali podatke, evropsko povprečje, kolega Lisec je navajal te podatke, kolega Mahnič, smo v samem vrhu v Evropski uniji. Torej pomeni, potrebna rekonstrukcija tega javnega zavoda. In ne to, da so povprečne bruto bruto plače, to govorimo o vseh zaposlenih 2050 zaposlenih

In še nekaj, kako je depolitiziran svet RTV. Tukaj imam pa zakon, o katerem so ljudje odločali na referendumu pred dvema letoma. 6 članov sveta od 17 jih imenujejo zaposleni, 2 člana imenuje Nacionalni svet za kulturo, torej Vlada, ker je Nacionalni svet za kulturo del Vlade, jih imamo 8 in en član se imenuje iz iz Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja, to pa imenuje svet, je minister, torej vlada in imamo že 9 od 17, večino. Ta zakon je bolj politiziral RTV oziroma Svet RTV kot katerikoli zakon veljaven prej v zgodovini Republike Slovenije. Hvala.

govor o tem, da se ne smemo vtikati, da ne smemo posegati. Glejte nihče ne posega v RTV, mi nikomur ne rečemo, tole moraš narediti. Lahko pa opozorimo, če ocenjujemo, da se krši zakon. Stalno poslušamo lajno, neodvisni ne smemo posegati, ne smemo nič komentirati, glejte, ena od ustavnih pravic je svoboda govora, da človek pove kar misli, lahko je tudi kritičen, ne sme pa biti žaljiv. Ampak svoboda govora je nekaj, kar smo, kar smo dobili z novo državo. Se spomnite v prejšnji državi, je kdo za to, če je povedal kaj misli, končal v kakšni jami ali rudniškem jarku ali pa na Golem otoku. In z demokracijo, z demokratizacijo, spremembami, zato smo tudi odšli iz tiste države, kjer se ni smelo povedati kaj je kdo mislil, ker si bil za to šikaniran, saj poznate sporni 133. ali kateri že člen je bil in tako naprej. Skratka, če se pove primere, ko se po našem mnenju krši zakon, ki ste ga tukaj sprejeli, mi smo mu nasprotovali, ampak členi, ki govorijo o tem, kako se morajo obnašati novinarji in uredniki in kako mora delovati javna RTV so v skladu z Zakonom o medijih in se pač ponavlja iz vseh zakonov, niste s spremembo zakona, z vašim zakonom teh določb spremenili. In v mojem stališču sem jih že naštela, pa bi jih rada še enkrat. Zato, ker če je nekdo nedotakljiv in ne smemo nič reči in mu ne smemo postaviti ogledala pri tem kar dela, se ne more izboljšati, kvečjemu se poslabša. In to se najbrž dogaja in zato tudi pada gledanost, po našem mnenju. Torej, ne morete nam zapirati ust, ker bomo sicer, kot sem rekla, spet v enoumju, ko se ni smelo povedati, kaj kdo misli. Se pa strinjam, da ne smemo biti žaljivi. In jaz se pač trudim pri svojih nastopih, da nikogar ne žalim. 4. in 5. člen zakona o RTV zelo jasno govorita kako in kaj se mora poročati in na kakšen način mora RTV Slovenija delovati. 4. Člen pravi: V programih RTV Slovenija zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije. RTV Slovenija zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva. Druga alineja: Posebno pozornost posveča problematiki in zahtevam otrok ter družin. Naslednja alineja: širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja demokratične družbe. Mi samo na to opozarjamo, da se ti členi kršijo. Na to nismo opozorili samo mi. Pri konkretnem primeru, ki smo ga v gradivu navedli, torej cenzuri oziroma preprečitvi izvedbe intervjuja z voditeljico Pohodov za življenje Uršo Cankar / nerazumljivo/. Se je na to odzvalo cel kup raznih nevladnih organizacij, združenj in tako naprej. Pritožbe je dobila tudi varuhinja gledalčevih pravic. Torej, je ta dogodek kar nekaj gledalcev in poslušalcev, ki plačujejo RTV prispevek, z iritiral, sicer se ne bi odzvali na to! Zato Zato tudi imamo varuhinjo gledalčevih pravic in tako naprej. In zakaj o tem tukaj ne bi smeli govoriti? Mi nismo rekli zdaj, da gospa Fijavž mora zdaj intervju omogočiti. Mi samo govorimo, da se nam to zdi v neskladju s 4. členom in 5. členom Zakona o RTV. In to imamo pravico, ker ustava meni pravi, da imam svobodo govora in da lahko povem, poslanci pa še sploh ne, smo tukaj za to, da povemo, ker so nas ljudje za to izvolili, da v njihovem imenu povemo določene stvari. In kaj pravi 5. člen Zakona o RTV? Da morajo novinarji in novinarke, uredniki in urednice pri svojem delu še posebej prvič spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij. Torej, ali bo to celovita informacija, če predstavnica Pohoda za življenje ne bo smela na televiziji nastopati ali pa bomo mi imeli samo eno drugo informacijo? Potem, naslednja alineja: "Spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo!" - ali je gospa Fijavž spoštovala njeno osebnost in dostojanstvo, ko je kar vnaprej rekla, ona bo pa govorila nekaj takega, kar krši ustavo? Prvič, ni urednica tista, ki ugotavlja, ali nekdo krši ustavo, zato imamo v tej državi Ustavno sodišče in to spominja na spet ene čase, ko je bilo treba koga se znebiti za to, da ne bo nekoga izdal ali pa ne vem kaj in smo kar po tekočem traku pobijali ljudi, tudi otroke, za to, da ne bi slučajno izdajali, torej, kar malo na zalogo delamo. Naslednja alineja: »Spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovno nazorskega pluralizma.« Točno to je svetovno nazorsko nazorski pluralizem. Torej, eni mislijo, da je splav pravica, ki jo ima vsaka ženska, nekdo pa misli, da je to umor človeka in zato temu nasprotuje in oba morata imeti pravico, da to lahko povesta na javni televiziji, ki jo vsi plačujemo, ki mora zagotavljati svetovno nazorski pluralizem - torej da en in drug, ki imata pravico svobodo govora, lahko povesta, kaj o tem mislita. Lahko se ne strinjamo z enim ali z drugim, velikokrat se z marsičem ne strinjamo, ampak to še ne pomeni, da lahko to preprečimo in da ne smejo ljudje povedati kar mislijo. načela 5. člena." Spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske spolne, rastne, narodne ali druge oblike nestrpnosti. Glejte, mi smo velikokrat gledali gospo Svetlano Makarovič na nacionalni televiziji, za katero se je pa res že vnaprej vedelo, da bo žalila drugače misleče. Ker je to velikokrat izrazila in vsakič, ko je bila na televiziji, je spet povedala, da - kako že? - bi moral biti Aleš Primc / nerazumljivo/. Potem, da smo klerofašisti, ali kaj smo vse tisti, ki smo kristjani, zmerjal vse po vrsti Slovenceljni in tako naprej. Dobro, to lahko je umetniška svoboda, ko gospa to piše, ampak ne vem, gospa Fijavž bi v takem primeru morala tudi njej vnaprej reči, ja, saj ona bo pa najbrž žalila, se pravi kršila pravice mnogih nas in mogoče ni primerno, da pride na televizijo in to razlaga. Pa je večkrat na televiziji in to tam razlaga brez težav. Čeprav morajo novinarke, novinarke, uredniki in urednice spoštovati načelo, da delajo take programe, ki ne spodbujajo kulturne, verske in vseh drugih oblik nestrpnosti. Potem, naslednja alineja: »Novinarke in novinarji, urednice in uredniki morajo zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost 78. TRAK: (VP) 16.30 (nadaljevanje) tako, da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj. Tukaj je spet pomembno, da imaš ti, da slišiš obe strani in potem se pač odločiš, kdo te je prepričal, komu bolj verjameš, ali je pač tisto, kar je nekdo povedal, bolj v skladu s svojimi vrednotami ali je nekaj drugega, ampak ne moreš pa tega preprečevati, to mora RTV v bistvu delati, to je njihova naloga. To je njihova naloga, da pripeljejo različno misleče ljudi na televizijo, da nas gledalce, ki sedimo pred ekranom, bom rekla, žgečkajo, da razmišljamo o tem, kar so ljudje povedali in si oblikujemo mnenje. Točno to o tem govori zakon in mi opozarjamo samo na to, da je naša ocena, da se zakon krši. In spet v demokratični Sloveniji, ki zaenkrat še je ali naj bi bila demokratična, lahko povemo, kaj mislimo. In mogoče se bo kdo tudi na RTV zamislil, mogoče pa to res ni bilo na mestu. Ali pa bi se gospa posvetovala, ne. o gledanosti ne bom, ker so že kolegi povedali. Glejte, v hišo je, gospa Gorščak nam je včeraj na odboru obljubila, da bo poslala podatke o gledanosti zato, da ne bomo navajali napačnih podatkov, ki smo jih prebrali, ne vem, kje je bilo objavljeno, v Reporterju ali kje. Podatke so poslali ob devetih zjutraj, mi smo jih dobili potem ob dveh. Ne vem, kaj toliko časa se rabi - mogoče za to, da bi že zamudili razpravo. Ampak pustimo, ne bomo pač domnevali, kaj se je zgodilo ali pa kaj se ni. To smo dobili vsi poslanci, tako da si vsi lahko pogledate. In govoriti, da se gledanost veča, ob številkah, ko vidimo, da pada, je pa res malo nas imeti za norca. Mi smo podatke dobili, gospa Gorščakova je včeraj povedala, da jih bo poslala in jih je tudi poslala in iz teh podatkov je razvidno, da gledanost pada. In tisti, ki ste, ne bom rekla novi poslanci, ampak ste pač prišli v tem mandatu, če bi si pogledali kakšno od sej v prejšnjem mandatu, stalna tema je bilo samo to, da je gledanost slabša, slabša in zato je treba ne vem kaj narediti cel halo na RTV. O tem so govorili tudi zaposleni na RTV, ju, sindikat, tale gospa Milenkovič, ki je, ne vem, predsednica sindikata ali, ne. non stop je bila to tema. Pa nismo nič rekli, ne, o tem se pa ne sme govoriti, zdaj smo pa mi, zdaj pa mi ne dovolimo, se ne bomo vtikali v RTV, kolikor je je. Kar naprej smo se o tem pogovarjali in ni nič narobe, da se o tem pogovarjamo, ker na koncu vsega hočemo vsi imeti tako RTV, ki bo prinašala različna mnenja in si bo vsak pač izbral in bo gledal tisto, kar mu je v redu. Vsi hočemo gledanost. Saj nimamo za to ene take inštitucije, da ne bo noben tega gledal in da bodo sami sebi namen, ampak so tukaj zaradi tega, da izpolnjujejo vse te stvari, ki smo jim jih v zakon napisali, in mi pričakujemo, da jih bodo izpolnjevali. In zato, če je pri, ne samo pri nas ampak še pri marsikom občutek, da temu ni tako, se lahko o tem pač nekaj pove. Nihče ni nezmotljiv, nihče ni brez napak, vedno se lahko tudi karkoli zgodi, ampak da je vsaj neka pripravljenost, okej, mogoče pa to res ni bilo na mestu. Gospa Grščakova je včeraj rekla, da gospa Urša Cankar Soares ni primeren format za Intervju, zato ker ne bi mogli predstaviti tudi drugega mnenja. Dobro, potem pa naredite oddajo, kjer boste soočili mnenja. A to pa ne? Ko pa vemo, da Intervju, v Intervjuju nikoli ni soočenje mnenj, ampak je pač novinar, ki intervjuja neko znano osebno zaradi iz gospodarstva, kulture, karkoli pač, za kar oceni, da je je morda zanimiv za širši krog in bi bil pač intervju smiseln. In takih intervjujev smo videli že mnogo. Pač človek se sam odloča, bo gledal, ne vem, Slavoja Žižka ali ga pa ne bo, ko ima intervju nek novinar z njim,

ker, kam pa lahko to povemo, kajne? Povedala sem že varuhinji gledalčevih pravic, tja pišejo ljudje, kajne? Mi, ki pa smo poslanci, ki smo v Odboru za kulturo, je pa to vedno RTV vedno bil neka tema in tudi vse to, kar so moji predhodniki povedali, število zaposlenih glede na druge primerljive države. Mi že dolga leta vemo, da je treba na RTV nekaj narediti, da to tako dolgoročno ne bo šlo, da imaš ogromno število ljudi. Saj nismo, ni RTV edini, imamo tudi na področju sodstva ogromno sodnikov glede na število prebivalcev. Pa zraven tudi ogromno zaostankov pa slabih sodb, ki potem padejo na Evropskem sodišču za človekove pravice, ampak vsaka kritika potem prinaša tudi to, da se morajo odgovorni usesti pa reči, kaj bomo pa zdaj naredili, da bomo to izboljšali, da bomo popravili. Razen, če pač tiščimo glavo v pesek in rečemo, vse je super, stvari gredo pa takole dol. Torej denarja premalo, gledanost pada, vse pada, mi pa naj rečemo vse okej, smo zadovoljni, ker se je pač zakon uveljavil, ampak takoj po uveljavitvi zakona v pol leta odstopi cela uprava. Ali je to vam normalno in je čisto okej ali…? Po mojem, da ni, kajne, po mojem je nekaj pač ni v redu s sistemom. Ali, ne vem, mislim, si ne predstavljam, da bi se nekaj takega zgodilo v našem času, to bi vse gorelo, kaj se dogaja, groza, oh in sploh, tukaj pa nič, vse v redu. Imenujete štiričlansko, torej, svet imenuje štiričlansko upravo, od tega trije odstopijo v parih mesecih in bi rekel kdo, "nikome ništa", vse v redu. Če bi tako vodili neko firmo, bi stokrat propadla, tukaj pa pač toleriramo, zavalimo še nekaj denarja, pa bo vse laufalo naprej. Kot sem prej povedala, mi smo dali pobudo Računskemu sodišču, smo zadovoljni z odgovorom predstavnice, ki je povedala, da pač tega obdobja ne more revidirati, zato, ker še ni končano, ker je pač za leto 2024, ampak v roku enega meseca bo to končano in upamo, da bodo potem izmed vseh predlogov, ki jih imajo, kaj naj revidirajo in kaj naj pregledajo, sprejeli tudi to pobudo in tudi to naredili, če se bodo seveda upali, ker jim ta vlada zmanjšuje sredstva in bo na koncu zmanjkalo mogoče ravno za to revizijo, če si nočejo nakopati dodatnega gneva vladajoče koalicije, ki ste jim kar pomemben delež sredstev vzeli, kar se ni zgodilo v zadnjih 30 letih, kar ta država obstaja. Ampak vi lahko, kajne, in se potem stvari tako odvijajo. Skratka, jaz ocenjujem, da je za slabo gledanost krivo to, kar sem povedala da se krši 4. in 5. člen za to tudi naša priporočila, kajne in dvig RTV prispevka ne bo rešil situacije. Na RTV bodo morali marsikaj narediti. Tudi gospa Gorščakova je povedala sama, da se precej ukvarjajo s tem in bodo morali še kar narediti kakšne korak. Samo dodaten denar, a veste, ne reši problemov, če jih ne rešuješ. Za nekaj časa, mogoče, se da premostiti, ampak čez pol leta bo pa spet problem denar, pa še kaj drugega najbrž, dokler se ne bo cel sistem, bomo rekli, malo moderniziral v smislu modernih televizij, kakšne, kakšne poglede čez mejo pa še kam, pa bo, pa bo lahko tudi kaj drugačne. Marsikaj je pač ostalo na enih, tako kot v kakšnem drugem sistemu v tej državi, na enih temeljih, ki najbrž niso bom rekla za demokratično Slovenijo, ampak iz enih drugih časov.

strani Poslanske skupine SDS, niso primerna, kršijo ustavo in zakon. In sama sem še vedno na stališču, da ustava varuje uredniško avtonomijo, avtonomijo novinarskega dela in da razprave o uredniških odločitvah zato ne sodijo v Državni zbor. Zagotovo pa sodijo na sestanke strokovnih komisij In prepričana sem, da v primeru vsakršnega pomisleka se te odločitve tudi tam predebatirajo ustrezno strokovno. Naj spomnim, da so novelo Zakona o RTV potrdili ljudje na referendumu, zato tudi nimamo kaj tukaj v Državnem zboru obravnavati priporočila Vladi naj se v bistvu vmešava v neke kadrovske ali programske odločitve javnega medija. Novela je bila namreč zelo jasna, da se politika umika iz RTV in to je treba tudi, po mojem mnenju, dosledno spoštovati. spoštovati. Zaradi navedenega se ne mislim zdaj v svojih razpravah osredotočati na ta priporočila, bi pa vseeno želela stopiti v bran na nek način javnemu mediju RTV. Ne zato, ker je to svobodni medij, ker je to Janšev medij, ker je to levičarski ali desničarski medij, ampak zato, ker je to moj medij, kot mene, kot državljanke, zato, ker je to medij kolega Hoivika, kot državljana Republike Slovenije, ker je to medij vseh tistih, ki nas danes spremljajo prenos te seje. upam, da vsi mi kot državljani plačujemo RTV prispevek, ne glede na to ali je tisto, kar slišimo na RTV, ju nam všeč ali ne, in ne glede na to, ali so določene vsebine nam všeč ali ne. Predstavljam si recimo, kolega Hoivik, da si kdaj ogledate prenos svete maše, pa sedaj tega ne bi smela izpostaviti, ker gre za vašo osebno okoliščino. Potem si predstavljam, da recimo kolegica Jeraj kdaj pogleda kakšno narodnozabavno oddajo. Predstavljam si, da kolega Lisec si pogleda smučarske skoke. Jaz si rada pogledam recimo Zrcalo tedna, ker v zelo kratkem času uspe opraviti nek zanimiv pregled zunanje politike. Če imam čas, si rada ogledam film tedna ob sredah. Rada si tudi ogledam serijo Palomar v oddaji Kaj dogaja, ki kritizira našo vlado. Meni se zdi zelo zabavna in velikokrat se mi zdi, da imajo kar prav. jaz upam, da vsi prispevek plačujemo, ker se zavedamo, kaj sploh pomeni javni servis, kaj pomeni javni neodvisni medij. Pomeni v bistvu četrti steber demokracije, pomeni nek neodvisen nadzor nad vsakokratno oblastjo, pomeni neodvisno in uravnoteženo poročanje. Kaj to je, ker vem, da radi polemizirate okrog tega? Najbolje je samo primerjati recimo RTV s kakšno drugo komercialno televizijo. Ko sama primerjam recimo kakšno informativno oddajo, vidim, da medij, ki je v posrednem lastništvu ameriških lastnikov nekako ne ne uspe poročati o tem, kaj se dogaja v Palestini. Medtem ko na RTV, ko spremljam informativne oddaje RTV, se pač, poročanje o dogajanju v Palestini uspe prikrasti skoraj vsak dan v vsako oddajo. Potem, če primerjamo recimo, kako se je poročalo o tem zloglasnem štempljanju na komercialni televiziji, ki je pač večinoma verjetno na strani gospodarstva, je bila izjava prikazana samo s strani gospodarstva. Na RTV so uspeli za mnenje vprašati tudi sindikate, ker vemo, da na Ekonomsko-socialnem svetu imamo pač tripartitni sistem, se pravi vlado, gospodarstvo in zaposlene, torej sindikate in to pomeni uravnoteženo poročanje. To pomeni neodvisnost 81. javnega medija, ki je še kako pomemben za to, da dobimo vsi mi neke kredibilne informacije o naši državi in to, kaj se dogaja zunaj naše države. In kot sem rekla, RTV prispevka za to ne plačujemo samo takrat, kadar nam je RTV všeč ali ne, plačujemo ga zato, ker je to v bistvu branitelj demokracije. In seveda se lahko pogovarjamo o višini RTV prispevka, ki je v bistvu edina tema, o kateri se lahko pogovarjamo, ko govorimo o RTV. Namreč, nisem še zaznala, da bi se kdaj pogovarjali o nekih vsebinskih ali kadrovskih odločitvah v neki bolnišnici, v neki šoli, na nekem sodišču. Ampak, ko pa govorimo o RTV pa smo vsi najbolj pametni in takrat pa zelo radi govorimo o tem, koliko mora biti zaposlenih in pač vse druge stvari. Bilo je problematizirano pač to, da se naj prispevek ne zviša oziroma kaj sploh dobimo za te storitve. Zato bi rada povedala, da se je recimo od leta 2015 cena paketa nekega športnih prenosov povišala za kar osem milijonov evrov, iz dva milijona na deset milijonov evrov. Če pogledate recimo koliko se vam je zvišala naročnina za kabelskega operaterja, v zadnjih štirih letih, se je povišala za skoraj 30 evrov mesečno govorimo, mi mi pa sedaj govorimo, da bomo s prispevkom, ki se bo dvignil za 10 odstotkov, da bomo ta prispevek povišali za 1,4 evra. Da je to neka gromozanska cena za to, da se ubrani v naši državi nadzor nad oblastjo, da se ubrani demokracija, potem se dajmo vprašati, zakaj zapravljamo denar drugače. Ja, res se je vlada naša vlada sestala z vodstvom RTV, kjer se je dogovorila za ta dvig. Verjetno, če bi se pogovarjali o čem drugem, bi se sestali v Depali vasi, ne pa v v kabinetu, kjer se beležijo transparentno vsi obiski in verjetno se, potem ne bi slikali, da bi zdaj vi problematizirali, o čem so se tam pogovarjali. Ja, pogovarjali so se o dvigu prispevka, zaradi tega, ker je pač to potrebno, če želimo, da bo naš javni servis moderen in da se bo pač prilagodil sodobni družbi. Problematizirali ste število zaposlenih tam, pa je bilo na Odboru za kulturo rečeno, da je v zadnjem času RTV že znižal število zaposlenih za 200, znižali pa so tudi stroške zunanjih sodelavcev, in sicer za kar 74 odstotkov. In jaz upam, da ni to nekaj, kar nam je kot državljanom v ponos, ker gre najbrž za prekarne delavce na področju kulture. Ne vem pač to, da se zdaj tudi sankamo za par centov na račun ljudi, ki si definitivno zaslužijo spodobno plačilo, se mi zdi neprimerno. Potem je bilo navedenih še kar nekaj nepravilnosti glede gledanosti. Kar dosledno ponavljate to, da se je gledanost znižala, čeprav je bilo že tudi na Odboru za kulturo vam pojasnjeno, da so so te številke lahko zelo napačno interpretirane. Vsi vemo, kako recimo se trenutno meri gledanost televizije, to še vedno poteka na zelo arhaičen način, in sicer dobiš eno napravo, ki jo pač priklopiš na televizijo, to se naredi približno za naključnih 450 gospodinjstev v Sloveniji, in torej tam se spremlja gledanost gospodinjstvih, ki gledajo televizijo preko TV ekrana. sama pa lahko rečem, da televizije ne gledam preko TV, ker ga tudi recimo tu v Ljubljani nimam, ampak si pogledam recimo informativne oddaje preko svojega osebnega računalnika, potem na telefonu in to pač niso ti podatki, pa niso spremljani na tak način, ki ga vi navajate.

1 odstotek. In te analize kažejo, da je vsaj nek del vsebin na TV Slovenija videlo kar 97 odstotkov vseh Slovencev, in če to ni javni medij, ki je v službi vseh nas, potem ne vem kaj je. Kaj je še vse bilo... ha, potem bi še omenila, da se da je zelo pomembna raziskava, tudi raziskava Valicona, ki kaže, da se je zaupanje v hišo RTV dvignilo in pomembna so tudi poročila Varuha pravic gledalcev, iz katerih izhaja, da pritožb čez programe RTV z vidika politične pristranskosti ni veliko, in da jih je veliko manj v bistvu, kot jih je bilo leta 2021 in 2022, zato ti očitki, da se nam RTV laže, očitno niso čisto na mestu. In ja, v bistvu imam vprašanje za kolega Lisca, ki je to izrekel, da se RTV nam laže. Kdaj točno se nam laže? Ali takrat, ko kritizira to Vlado, kar je seveda prav, če smo naredili nekaj narobe, ali se takrat laže ali se takrat ne laže? Se pravi, se laže, ali se laže takrat, ko je v studiu Golob ali se laže takrat, ko je v studiu Janša, povejte točno, kdaj se nam ta naš javni medij laže. Očitno pač zelo pač tako kot se vam zdi po navdihu. Sedaj mislim, da sem v bistvu obrazložila več ali manj vse in zavrgla te očitke, ki jih poslušamo s strani opozicije. Si pa res želim, da bomo končno dojeli kaj je pomenila novela Zakona o RTV in da podobnih debat več ne bomo imeli tukaj v Državnem zboru. Če se pa vam zdi ta novela sporna, pa seveda pripravite svojo,

Hvala lepa. Prosim, replika, izvolite kolega Poglajen. ANDREJ POGLAJEN (PS SDS): Ja, predsedujoča hvala za besedo? Jaz mislim, da je bilo glede nekih izraženih stvari tako z moje strani kot s strani poslanskih kolegov Slovenske demokratske stranke, prej v razpravi kolegice Žibrat nekaj stvari narobe razumljenih. Zdaj prva stvar, kar se tiče gledanosti, ko beremo poročilo, ki smo ga danes dobili na mize, jasno piše, citiram: "Gledanost TV Slovenija. Ena je v tem času občutno padla, v letošnji jeseni pa se je trend padca gledanosti zaustavil, gledanost TV Slovenija 2 je močno odvisna od prenosa športnih dogodkov.", konec citata. Se pravi, prej smo razpravljali ravno o tem, da tiste vsebine, na katerih bazira RTV in njegova večja gledanost, so ravno tiste vsebine, ki imajo najslabšo shemo oziroma so najslabše predstavljene na RTV. In ja, res je, RTV lahko ponudi znotraj svojih programov nekatere stvari, ki bodo vsakemu državljanu bile nekako sprejemljive ali pa všeč, se pravi, nekdo rad gleda smučarske skoke, kot ste omenili, nekdo dokumentarce, ampak poglejte, ko vzamemo znesek, ki ga plačamo kot obvezni prispevek, se pravi po novem boste to spravili do 15 evrov, vsak znesek damo na pol, dobimo recimo na internetni strani Netflix, popolno naročnino, ki nam omogoča, da dostopamo do dosti večje baze dokumentarcev, kot jih imamo na RTV. Ali pa nekomu, ki je všeč šport, si lahko s tem plača Sky sports net in bo, ali kakšno drugo platformo in bo spremljal športne vsebine. Se pravi, ko govorimo o teh stvareh, omenjamo to, da za denar, ki ga državljani plačujemo mesečno, dobivamo vsebine, ki so s trgom in z vsemi ostalimi stvarmi totalno nekonkurenčne, in ne govoriti o tem, da je to naš nacionalni medij, da je to nacionalni medij katerega moramo plačevati. Ta nacionalni medij mora tudi delati nekako obratno sorazmerno in državljanom vračati to z vsebinami, ki so nekako v skladu s časom, ki so nekako primerljive s tem, s tem kar dobimo pri ostalih ponudnikih. In zadnja stvar, ki jo lahko predstavniki RTV ali pa njegovi zagovorniki omenjajo, je pomanjkanje financ, kajti ko govorimo o financah,

primerjavo RTV z ostalimi ponudbami. Neopravičljivo in totalno bom rekel v neskladju s tem, kar bi moral nek svobodni trg ponujati državljanom in državljankam. Hvala.

navajanje podatkov in tudi, bom rekel, nepoznavanje prejšnje zakonodajne ureditve oziroma pravne ureditve in sedanje. Predsednica Odbora za kulturo je jasno zakaj noče razpravljati, ker težko je razpravljati o nečem če ne poznaš prejšnjega stanja in potem zdajšnjega stanja. Zato bom jo majčkeno sam, ne bom rekel z grdo besedo, podučil, ampak saj si lahko sama prebere Uradne liste iz leta 2005 in iz leta 2022. RTV Slovenija je po prejšnjem zakonu, ki ste ga, spoštovana vladna koalicija po nujnem postopku sprejeli julija 2022, imel nadzorni svet, ki je določal ceno storitev, ki niso del javne službe, podrobneje določal način plačevanja prispevkov za sprejemnike, nadziral poslovanje RTV Slovenija in sprejemal finančni načrt ter sprejel statut na predhodnim soglasjem programskega sveta. Torej nadzorni svet je bil neodvisni organ. V katerega so bili imenovani s strani tako Vlade, kot Državnega zbora. Je imel 11 članov. Državni zbor je imenoval 5 članov, štiri je imenovala vlada in potem dva člana pa sta bila zaposlena, toliko. In ta je imel

Kaj imamo pa sedaj? Imamo pa svet RTV, nadzornega sveta ni več, ima le finančni odbor, ki svetuje in nima nobene zakonske dolžnosti ali pravice, da bi kakorkoli odločal ali sugeriral ali karkoli drugega delal glede na financiranje, govorim. In zdaj svet pa, poglejte, nadzira poslovanje RTV Slovenija, sam sebe nadzira. Sprejema statut na predlog uprave, ki jo sam izbere na podlagi javnega razpisa. Na predlog uprave, ki jo sam imenuje sprejme programsko produkcijski načrt. Na predlog uprave, sam sprejme finančni načrt in ga sam nadzira. Pa poglejte no, kje živimo. To je tako kot imeli samo Vlado brez parlamenta. Brez sodstva in bi delali, kar bi hoteli. da je bila ta, da je bila ta napaka narejena takrat, ko je bil ta zakon sprejet v tem Državnem zboru, ko je bil ta zakon potrjen s strani državljanov na referendumu, za je glasovalo 444000 ljudi 63 odstotkov, proti 263000 ljudi 37 odstotkov, potem ne vem, kdaj bo še jasno, zakaj je bilo noro sprejeti tak zakon, in se opravičujem vsem 444000 volivcem, ki pa so glasovali za objektiven medij, zagotovo so to imeli v mislih, pa to ni objektiven medij. Glasovali so za to, da ne bodo plačevali višjih položnic, kajti ministrica Asta Vrečko jim je obljubila, da ne bodo plačevali, pa bodo plačevali z odlokom. Pa še nekaj, ta vlada je rekla večkrat, nikoli z odloki ne bomo več vladali. Pa ste po moje po številu odlokov sprejeli več odlokov, kot prejšnja Janševa vlada v času epidemije, ko je bilo pa res nujno sprejemati stvari z odloki. Imate toliko odlokov, da bomo enkrat seznam pripravili, pa boste videli, kako vlada ta vlada z odloki. Potem spoštovana predsednica Odbora za kulturo, dejali ste, da se sicer lahko pogovarjamo o višini RTV prispevka, izgleda se ne moremo. Razumem zakaj ste potem prejšnji teden s sklepom, ki ga je vladna koalicija seveda potrdila, dejali, da ne smemo o tem razpravljati in današnja seja sploh ne govori o RTV prispevku. Mi nismo predlagali, Vlada ne sme sprejeti odloka in dvigniti RTV prispevka, to sploh nismo danes, to ni del priporočil.

in naj zaščitijo odgovorniško avtonomijo, v tem primeru na primer doktorja Jožeta Možina. Zdaj, hvala, ker ste nam poslali njegov dopis z dne 17. novembra pa se mi zdi na mestu, da preberem, kaj je doktor Možina, ki je bil tudi nekaj časa direktor televizije, zapisal, bom prebral in citiram: "Zadnje čase se zadeve spreminjajo. Mnogih gostov, strokovnjakov ali poznavalcev družbenih razmer TV Slovenija ne vabimo več v svoje oddaje. Nekateri me sprašujejo, ali so na spisku prepovedanih gostov. Tega ne vem, upam, da ne. A dejstvo je, da je tako imenovana depolitizacija naredila svoje. Nov zakon o RTV je s posledičnimi ravnanji dokazano povzročil šibkejšo, pluralno zastopanost. V ta kontekst po moji izkušnji sodi tudi prepoved intervjuja z Uršo Cankar Soares. Sicer pa smo v izbor za oddajo Intervju vedno vršili take, ki so zanimive osebnosti…" - prej sem naštel dve, pa sem dobil dva opomina zaradi tega, - "…ki imajo pomembne dosežke ali zanimivo življenjsko izkušnjo." In nadaljuje, "Kriteriji za izločanje po moji oceni niso bili strokovni, ampak ideološki v smislu čiščenja janšizma, o čemer je šokantno odkrito kar v oddaji TV Odmevi govoril premier Robert Golob. Voditeljici Odmevov je dejal…" to smo že večkrat slišali in če kdo ve, veste to vi, - "…tudi na RTV smo se zavezali vsi skupaj, da ga bomo čistili janšizma in jaz vem, da vi natančno veste kaj to pomeni." Torej, to je dejal vaš predsednik vlade oziroma naš predsednik vlade, vaš predsednik Gibanja Svoboda, in doktor Možina zaključuje, "Ko to reče šef Vlade, je konec medijskega pluralizma. To so nevarni precedensi, nevredni javnega medija. Ena redkih oddaj, kjer še lahko svobodno vabimo goste, tudi take, ki sicer v javnem mediju ne nastopajo, je oddaja Intervju na Televiziji Slovenija. Če bo še tu prišlo do neprestanega vpletanja, vsiljevanja, izločanje gostov po ideološkem ključu pritiskov, potem bo tudi zame znak za zadnji alarm. Take javne televizije, ki objektivno ne služi javnosti, ne moremo podpirati." In konec navedka. In za to se mi borimo, spoštovana predsednica Odbora za kulturo, in mi ne bomo tiho, ne boste nas utišali. Kajti kljub vsemu je predsednica Državnega zbora sklicala to izredno sejo in uvrstila sicer zadnjo, sicer je bila 1. točka, ampak je zdaj zadnja, zaradi tega, ker ni glasovanja in zato so šli vaši koalicijski poslanci in tudi naši opozicijski lahko domov. Ja, tudi naši so šli. Večina predstavnikov Odbora za kulturo je tu in mi se najbolj spoznamo na to in tudi kolegi iz Financ so tu, da bodo morda še kakšno številko podkrepili z dejstvi. In še nekaj bi povedal. Glede naših priporočil; če so pa zdaj že v tem državnem zboru priporočila neprimerna in da kršijo Ustavo, ja, potem pa, bog pomagaj, no. Ustava Republike Slovenije določa med prvimi, mislim, da je to 2. ali pa 3. člen, da ima v državi oblast ljudstvo in da smo izvoljeni predstavniki ljudstva na demokratičnih volitvah in predvsem opozicija ima nalogo, to je pa nenapisano pravilo, da opozarja predvsem, ko se finance trošijo vse povprek, ko ni nadzora nad financami in predvsem ko gre za javne medije in takrat smo mi glasni, ne glede na to, kateri zakon velja. Res pa je, da je malo manjkalo, to pa drži, da niste v zakon zapisali, morda vam dam idejo, - upam, da je ne boste realizirali, to zdaj malo hudomušno rečem, - da v noveli zakona, ki ga Vlada pripravlja, zapišete, opozicija ne sme več govoriti o RTV, če ne je izključena oziroma oziroma odnesena iz parlamenta. Morda boste si kaj takega izmislili, ker vam gre toliko v nos, ko ste sprejeli ta zakon, da ne bomo več nikoli v tej dvorani debatirali o naši nacionalni hiši, ki za plače v tem letu, v desetih mesecih, zapravi 75, slabih 75 milijonov evrov, za 2 tisoč nekaj zaposlenih in še nekaj. Spoštovana predsednica Odbora za kulturo, gospa Žibrat. Ja, med Covidom sem velikokrat pogledal sveto mašo na spletu. Res je. In tudi pohvalim vas, da gledate Zrcalo tedna ob nedeljah. Jaz tudi pogledam kdaj Utrip v soboto, pogledam pa kdaj tudi oddajo Politično, s Tanjo Gobec,

od 1. 1. 2024 do 19. maja 2024 so bili vabljeni v to oddajo in prišli: Gibanje Svoboda sedemkrat, SD šestkrat, Nova Slovenija trikrat, SDS enkrat. Res pluralno. Od 26. 5. dalje do 24. 11., to je bilo pa v nedeljo, ko je bila spoštovana predsednica gostja oddaje Politično : Gibanje Svoboda sedemkrat, Levica enkrat, SD dvakrat, Nova Slovenija štirikrat, gospod Logar je bil enkrat in SDS enkrat. Mi smo pa dvakrat tudi zavrnili vabilo, zdaj bom tako, da trikrat smo bili vabljeni. In zdaj si preštejte: Gibanje Svoboda 14-krat v oddaji, SDS, če bi se odzval, štirikrat v tej oddaji. Toliko o medijskem pluralizmu, o političnem pluralizmu zelo gledane oddaje Politično s Tanjo Gobec. Toliko zaenkrat.

je pa dejstvo, da RTV prispevek ali pa problematiziranje upravnih, nadzornih organov RTV ni bilo v priporočilih. In seveda hvala, da ste me podučili, kaj je pisalo v starem zakonu in kaj v novem, tudi sama to vem, sem pa vam rekla, da če vas to moti, pripravite svojo novelo. In takrat se lahko z veseljem o tem pogovarjamo na Odboru za kulturo in tudi tu na seji Državnega zbora. Če pa že ravno, ker ste me razkurili, no, pa ste me začeli podučevati, bom vseeno tudi jaz si vzela to priložnost in vas podučila, zakaj je neprimerno, da ste primerjali primerjali intervju osebe, ki je pač transspolno usmerjena, ali pa če bi bila recimo tudi istospolno, ki je transspolna, osebe, ki bi recimo lahko bila istospolno usmerjena, lahko bi bil intervju z recimo, ne vem, muslimanom, lahko bi bil intervju s krščanom, to ni primerljivo z intervjujem neke osebe, ki ima stališče, s katerim posega v pravico, ustavno pravico drugih ljudi. Če ti opraviš intervju s transspolno osebo, ji daš priložnost, da se predstavi, da predstavi svojo osebno okoliščino, ta oseba ne bo nikoli, ne vem, vplivala na odločitve drugih ljudi. Tako da s tem, da ste to primerjali, ste šli v neko nepojmljivo skrajnost, da ste primerjali uredniško odločitev z intervjujem s transspolno osebo. Lahko se še na kavi pomeniva, vam bom probala razložiti. Dobro, hvala lepa. Predlagatelj, imate besedo, izvolite. ANDREJ HOIVIK (PS SDS): Kolegica, se bova kar tukaj pomenila ne na kavi, da bo tudi javnost slišala, kaj imam za povedati. Poglejte, jaz sem samo rekel, nisem problematiziral ničesar, jaz sem samo rekel, da mi je zanimivo in bom vedno zagovarjal, da transspolna oseba, pa ne bomo šli v pravne razlage, ampak trenutno po Zakonu o registriranju prebivalstva, EMŠO številka, imamo moški in ženski spol. Pa ne bom problematiziral tega, poznamo vsi številko 500 ali pa 505. Torej bi lahko zdaj trdil, tako ste me izzvali, da oseba ne bi smela, ta gospod ne bi smel biti del Intervjuja, ne bi, ne bi smel biti povabljen, ker s tem v resnici krši potem Zakon o centralnem registru Republike Slovenije. Pa nisem tega rekel, ampak ste me vi izzvali. In jaz sem rekel, da zagovarjam in bom vedno zagovarjal, da je gospod, ki je transspolna oseba, da je tudi Jaša Jenull, ki je protestiral nezakonito, je dobil veliko kazni, tudi potem seveda ste vi sprejeli tak zakon, da jih je dobil nazaj, te kazni povrnjene, in da bo tudi gospa, ki zagovarja samo življenje in nikdar, kolikor jaz spremljam gospo, morda je kdaj rekla, da je proti splavu, morda je kdaj rekla to, sploh ni to poanta tega, ona ima pravico na javni televiziji povedati svoje mnenje. In kolikor sem jaz spremljal te shode za življenje, so bili transparenti samo otrok, dojenčkov v materinem telesu. In kaj je s tem narobe? Niso enkrat rekli, da bi pa zdaj morali prepovedati člen Ustave, kjer piše, da je rojstvo svobodna izbira v Republiki Sloveniji, nikjer jaz tega nisem zasledil, če ste vi zasledili, mi prosim pošljite ali pa objavite na vaših socialnih omrežjih, kaj je trdila gospa Cankar

tako na splav, tako na LGBT, / nerazumljivo/ ali pa na cerkveno doktrino RKC(?). In mislim, da si pa moramo vsi v tem parlamentu prizadevati za tak medij in ta zakon žal temu ne sledi oziroma te vodstvene strukture, ki so na podlagi tega zakona bile imenovane, temu žal ne sledijo in to vidimo v praksi. In mi smo le predlagali Ustavnemu sodišču s priporočilom številka pet, da naj s svojimi pristojnostmi v najkrajšem možnem času odloči ali je ta zakon ustaven ali je protiustaven. Hvala lepa. Kolega Hoivik, naj vam samo povem, da v ustavnih svoboščinah in pravicah je res treba zelo previdno, previdno z njimi ravnati. Moram še povedati, da nimamo samo številke 500, pa 505, imamo tudi številko 506 v EMŠO številkah. Samo toliko, da ne bo zmede. Ker marsikateri državljan to ima, 506 Dobro, prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja predloga priporočila, Andrej Hoivik. Najprej ima besedo predstavnik Vlade, magister Marko Marko Rusjan, državni sekretar na Ministrstvu za kulturo. Boste? Ne boste? Potem pa dajem še besedo predstavniku predlagatelja, Andreju Hoiviku. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Morda bo tudi na delitev časa se še kdo prijavil, pa bom takrat povzel zaključni del? Jaz mislim, da je bila današnja razprava v delu, ko nismo s strani podpredsednice gospe Sukič dobivali neupravičene opomine, konstruktivna, je odprla veliko oči. Upam, da so državljani kljub tej uri spremljali to na tretjem programu našega nacionalnega medija tukaj bom rekel pohvala RTV, da vedno aktualno spremlja te naše seje, tako seje odborov matičnih delovnih teles, tako seje tukaj v plenarni dvorani kot tudi drugih zadev, kar se tiče političnega dogajanja, ali so to daljši intervjuji ali novinarske konference, kjer res v celoti povzamejo oziroma predvaja predvsem tretji program naša stališča, naše poglede in naša, naše razmišljanje. Jaz bom rekel, da me žalosti, da v torek na matičnem odboru priporočil vladna koalicija ni bila sposobna potrditi. Še enkrat, jih bom na kratko navedel, malo bom skrajšal, torej, priporočali smo Vladi, da pozove vodstvo RTV, da prepreči, ustavi cenzuro. Da pozove RTV naj nemudoma preneha s kršitvami 5. člena veljavnega Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Potem, da priporočamo Vladi, da pozove vodstvo RTV Slovenija, da ustrezno zaščiti avtonomijo, predvsem urednikov, kot je na primer Oddaja Intervju, in da po enakih kriterijih obravnava vse zaposlene. Potem smo priporočali Vladi, naj pridobi od Računskega sodišča oziroma revizijsko poročilo, kam je šlo 15 milijonov evrov oziroma ne kam gremo, na RTV je šlo teh 15 milijonov evrov v dveh letih, ampak kako so se ta sredstva na RTV porabila, za kateri program?

je pa to, da priporočamo Ustavnemu sodišču, ne pozivamo, kot je pozvala doktor Jakliča, predsednica Državnega zbora, naj odstopi s tega mesta, ampak priporočamo Ustavnemu sodišču, da v skladu s svojimi pristojnostmi odloči, ali je zakon ustaven ali protiustaven. In še enkrat bi navedel, da je 39. člen Ustave eden izmed najpomembnejših členov ustave - vsaj po mojem mnenju, sploh kar se tiče medijev in da bo tudi nov zakon o medijih, ki ga vlada oziroma Ministrstvo za kulturo zdaj skriva, izgleda v enem predalu, ker je dobilo toliko kritičnih pripomb nanj, pa je predsednik vlade doktor Golob rekel, da je bila to ena izmed prioritet te vlade, da bo uredila medijsko krajino, da bo pripravila tak Zakon o medijih, ki bo

Hkrati pa bi dejal, kar se tiče mnenja Vlade na današnjo sejo, da se res vsi zavedamo, da so organi, kot je Ustavno sodišče, kot je Računsko sodišče, kot je tudi Državni svet, torej zgornji dom naše ureditve, da so to neodvisna oziroma da so to In hkrati se ne morem čuditi, da to zapiše Vlada katere poslanci, torej poslanci SD, Svobode in levice so sprejeli in potrdili amandma in danes še enkrat preglasovali s tem preglasovalnim strojem ZIPRS, ki dvema od teh treh inštitucij jemlje skupno več kot štiri milijone evrov za delovanje v letu 2025, kjer so pač kritični do vlade. In jih, spoštovana Andreja Rajbnšu, samo majčkeno, in jih namenja onkologiji. Kajti potem vsi vemo, da ni bil glavni namen reševanje onkoloških bolnikov, ampak je bilo kaznovanje teh dveh inštitucij. Kajti, spoštovani, in to upam, da bo RTV kdaj povedala, povedala, v 17,1 milijardo evrov vrednem odhodkovnem delu proračuna, da ste našli ravno ti dve instituciji, 30 odstotkov sredstev ste vzeli Računskemu sodišču, ne vem koliko odstotkov Državnemu svetu, ste ravno tema dvema institucijama dali in dali onkologiji. Jaz pa vam zdaj na kratko povem, da lahko zdajle iz glave najdem pet postavk, kjer več kot 20, 30 milijonov evrov ne bo porabljenih v letu 2025, pa bom samo eno navedel, Urad za izvrševanje kazenskih sankcij. Ministrica za pravosodje je dejala, da bo tam 82 zaposlenih, in da imajo ta sredstva zagotovljena. Novih zaposlitev jih ne bo, če jih bo 20 bo veliko in tam bi takoj našli denar. Ampak ne, vi ste kaznovali te dve instituciji. Pa smo zelo malo slišali tudi na RTV, v TV Dnevniku je bilo, ko je bila novinarska konferenca s strani Računskega sodišča je bila to kratka novica, mislim, da peta po vrsti. Vemo pa, če bi to naredila kakšna druga desnosredinska vlada, da ne govorim, če bi to naredila Janševa vlada, to je bila prva novica. To so bili Odmevi gledani, Evropska komisija bi priletela v Slovenijo in ne vem še kdo bi prišel, in govoril, kako avtokratska in diktatorska je ta vlada, ki jemlje nadzornemu organu, računskemu sodišču, 30 odstotkov sredstev. In jaz sem za javno RTV, jaz sem za za RTV, ki bo spoštovala svetovno nazorski pluralizem, ki bo poročala objektivno in predstavljala 2,1 milijona državljanov in državljank Republike Slovenije. Hvala. Hvala. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. In ker čas določen za razpravo še ni potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika še kdo razpravljati? Vidim, da interesa ni. Torej zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 89. izredno sejo Državnega zbora in vam želim lep večer.